Благодаря Ви за възможността, господин Председател, да мога да кажа и аз нещо по бюджета. Благодаря и на всички, които

които в по-голямата си част смятам за несъстоятелни. Разбира се, всичко, което е градивно от хората, които разбират за какво става въпрос, приемам изказванията им и всички, които имат и най-малката представа от пенсионноосигурителни отношения, знаят, че пенсионната система е силно увредена. силно увредена е от грешни политически решения – политически, а не експертни. Много неща искам да Ви кажа. Не искам да удължавам времето, защото ни чака още един бюджет най-малко за днес – на Здравната каса, но от опит знам, че едва ли има значение от това, което ще кажа, защото голяма част от народните представители, не голяма част, а всички вече са си формирали мнението по бюджета –от –от парламентарните групи са формирали общо отношение към бюджета. Знам, че голяма част от всички в залата искат да подкрепят бюджета, но няма да го направят поради това, че са членове на някоя от парламентарните групи, която заради политическа политическа коректност към себе си не искат да подкрепят този бюджет. На мен ми направи впечатление, че всички тук декларираха и заявяваха, че ще подкрепят увеличаването на пенсиите, в същото време говореха за за дефицит в пенсионната система, която винаги е била на дефицит, говореха какви ли не неща, които трудно се връзват с желанието да се увеличат пенсиите. Не знам откъде да започна, но ще карам подред. Първо, стари, може би стари и нови пенсии. Да, има стари и нови пенсии, и то не защото ние го искаме или защото е коректно от експертна гледна точка да говорим за стари и нови пенсии, а защото самите хора в българското общество, самите пенсионери говорят за стари и за нови пенсии и ние допуснахме това с

на големи периоди от време, в които не са осъвременявани пенсиите така, както трябва. Освен това трябва да признаем, че този чл. 100

средноосигурителният доход нараства с много по-големи и по-бързи темпове, отколкото имаше доскоро хармонизиране, индекси или както всички разбираме инфлацията. Даже давам последен пример.

пак ще се изразя и аз с този термин: по-назад отпуснатите във времето пенсии и по-късно отпуснатите пенсии. Така че дали ние признаваме, че няма стари и нови пенсии, важно е какво усещат хората и какво какво разбират те под стари и нови пенсии и как го усещат като справедливост. Стигаме до справедливостта в пенсионната система. Аз тук чух обвинения от госпожа Жекова, която, между другото, ми е колежка, че едва ли не съм от партията, където сме обещавали разни справедливости, пък никога не сме ги стигали. Няма да се съглася по никой начин, защото ние назад във времето сме искали тази справедливост, сега отново искаме да има справедливост в пенсионната система, и то справедливост въпреки това изкривяване, което има през последните години. Затова че внасяме някаква справедливост в системата, искам да Ви дам само един пример. След действията върху пенсиите, след след осъвременяването от 1 юли и от 1 октомври над 200 хиляди пенсионери ще излязат от рамкирането на минималната пенсия. Тоест за 200 хиляди човека ще бъде по-справедлива системата. Освен това 30 хиляди човека ще излязат от рамкирането от максималната пенсия, тоест за тези 30 хиляди ще бъде по-справедлива системата. Така че 230 – 250 хиляди човека, за които ще бъде по-справедлива тази система, прави общо като цяло системата по-справедлива, отколкото е била. Много се говори за поставяне в риск бъдещето на пенсионноосигурителната система, пенсионноосигурителните отношения. Това е някаква опорка, която върви през последните много години насам, особено в последно време. Българският пенсионер не го интересува откъде ще идват парите за пенсиите, а да си получава пенсията. Откъде ще идват парите за пенсията е дело на управляващите държавата. Аз ще Ви кажа откъде ще идват пенсиите. При увеличаване на доходите на хората, без да увеличаваме размера, в смисъл процента от увеличените доходи, с които се увеличават заплатите на хората, се внасят осигуровките в пенсионната система и се увеличават заради нарасналия размер на самите заплати, върху които се плащат тези осигуровки, от една страна. Наред с повишената събираемост на приходите и спиране на кражбите не може да да се отрече, че това правителство направи доста неща по този повод – за изсветляване на доходите, за повишаване на събираемостта, за спиране на кражбите. Няма да давам примери, за да за да не си говорим разни неща и да подновяваме дебатите по тези въпроси. Увеличаването на дефицита, който тази година се е случил, е с 3 – 4% нагоре. Не е нито трагично, нито е нещо, което не се е случвало назад във времето. Аз искам да обърна внимание, без да считате това като заяждане от групата на ГЕРБ. години назад решенията за пенсионната система и за нейната стабилност се решаваха единствено и само на гърба на пенсионера. През тези 12 години, първо, увеличихме възрастта, после увеличихме изискуемия стаж, после не вдигахме пенсиите, не ги осъвременявахме под различни предлози. Така че няма как да говорим и да събираме единствено решенията в пенсионната система, за дефицитите в пенсионната система да са единствено и само за сметка на пенсионерите.

да го инициираме тук за увеличаване на осигурителните вноски. Аз не говоря, че трябва да се увеличават, но ние трябва да сме наясно какви са нашите очаквания, когато говорим, че няма да увеличаваме осигурителните вноски, а в същото време говорим, че ще увеличаваме пенсиите. Защото чувам всички тук, че искаме да увеличаваме пенсиите и всички питаме как ще се увеличава дефицитът в в пенсионноосигурителната система, във фонд „Пенсии“. Значи, нещата са несъвместими и всички, които говорят тези неща, трябва да си дадат сметка, че това е популизъм. Искам да кажа още няколко други неща, неща, например от нищо не сме се отказали, към госпожа Сачева се обръщам, още повече, че тези предложения са на БСП и по наше настояване са влезли в Коалиционното споразумение, включително и в това, което споменахте – за увеличаване тежестта на всяка година

които не са били в управлението и не знаем какво биха направили, ако са били в управлението, но когато получаваме критика от другите парламентарни групи, които са пряко участвали в управлението, ми идва малко в повече. Планираме вдигането на пенсиите от всеки 1 юли – осъвременяване на пенсиите. Записано е в Кодекса за социално осигуряване, не зависи от волята на народните представители, така че това е отговорът.

Разбира се, не за всички – на някои ще бъде по-малък процентът на увеличение, за други по-голям, но средният процент, средната пенсия се увеличава с 33% и няма как да не се отчете, че с това въздействие върху пенсионната система, с тези решения, които би трябвало да вземем днес, се дава глътка въздух на българските хора. Господин председателят ми напомня, че трябва да се придържам в рамките на нормалното, когато говорим от трибуната, искам отново да благодаря на всички, които ще подкрепят бюджета, не от мое име, не от името на на останалите в Коалицията партии, а от името на българските пенсионери. Колкото и да имате разбиране, че пенсионната система, подходът, по който действаме, не е правилен, трябва да отчетете, защото всички казахте, че българските пенсионери се нуждаят от това увеличение на пенсиите и Вие ще го подкрепите. От тяхно име благодаря на всички, които ще подкрепят бюджета. Разбирам и другите – с различното мнение, ако то е искрено, а не популистко. Впрочем не чух предложения, а само критики. Ще ми бъде много интересно да видя как между първо и второ гласуване ще бъдат направени предложенията, и то предложения, които да са осмислени,

Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.,

Процедурни предложения? Не виждам. Преминаваме към следващата точка от Програмата.

Грибнев – заместник-министър на здравеопазването; доцент Васил Пандов – председател на Надзорния съвет на НЗОК и професор Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Каримански. Подлагам на гласуване допуска на господин Грибнев, господин Пандов и господин Салчев до залата за разглеждането на настоящата точка. Гласували

По Законопроекта е постъпил Доклад от Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Каримански. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., г., № 47-202-01-32, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г. На заседание, проведено на 9 юни 2022 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната На заседанието присъстваха: Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите; Невена Цанкова – заместник-министър на здравеопазването; професор доктор Петко Салчев – управител на НЗОК. Законопроектът беше представен от професор Салчев. С настоящия законопроект се предвижда ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800,0 хил. лв. от трансфери за здравното здравното осигуряване. Увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски се дължи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, упражнили правото си на пенсия, в резултат на очаквания ръст на размерите на получаваните от тях пенсии. С чл. 1, ал. 2, т. 1.1.3.7.2

на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. Средствата се изплащат по реда на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. за сметка на трансфер от държавния бюджет. Тъй като действието на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне, считано от 1 април 2022 г. отпада и основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал, в резултат на което очакваните икономии са в размер на 46 245,0 хил. лв. Следователно по Законопроекта нетното увеличение на приходи и трансфери е в размер на 65 555,0 хил. лв. Със Законопроекта се предлага следното преразпределение

хил. лв. за изграждането на нов административен капацитет в Централното управление на НЗОК и районните здравноосигурителни каси във връзка с преминаването от 1 юли 2022 г. към Националната здравноосигурителна каса на дейностите по администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. За тази цел е необходимо да бъдат осигурени допълнителни 100 щатни бройки за системата на НЗОК. Посочената бройка е формирана съобразно спецификата и обема на новите дейности, включващи: - сключване на индивидуални договори с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания; - обработване на постъпилите заявления за отпускане на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания и съответната придружаваща документация;

по предоставяне и ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания; - обработване на отчетни документи за предоставени и ремонтирани помощни помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания; - заплащане на медицински изделия, помощни търговци, предоставящи помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания Необходимите допълнителни средства за разходи за персонал са в размер на 4 000,0 хил. лв. за 6-месечен период от юли до декември 2022 г. Средствата включват възнаграждения за заплати и осигурителни

приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, която включва: - надграждане в информационните системи на НЗОК с цел автоматизиране на процеса по отпускане, отчитане, контрол и заплащане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия,

за хора с увреждания; - осигуряване на материално-техническа база за обезпечаване извършването на описаните дейности и работата с хората с увреждания. Предвидени са и необходимите допълнителни средства до края на 2022 г. за електронните системи за сигурност във всички обекти на Централното управление на НЗОК и 28-те РЗОК, системна, експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на НЗОК, гарантиращи спазване на препоръките, дадени от компетентните органи за обезпечаване сигурността на информацията, както и на услугите, необходими за функциониране на дейността на НЗОК. средствата се предвижда заплащане на дължими суми по действащи договори, както и реализиране на нови проекти (изграждане на резервен център за данни за нуждите на основните системи на НЗОК, осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между Република С допълнителните средства по този показател се гарантира и заплащането до края на 2022 г. на съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК, както и лихвите върху главниците по постъпили изпълнителни листове основно по

1.3. Здравноосигурителни плащания – общо 55 901,0 хил. лв., от които: - здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и плащания с трансфер от централния бюджет по чл. 5 нетно увеличение от 45 901,0 хил. лв.; - други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица – 10 000 хил. лв.; за осигуряване на средства за заплащане на постъпилите през 2021 г. искове от другите държави – членки на Европейския съюз, за лечение на български осигурени лица по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност на ЕС. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на база постъпилите приходи се заделя 3 на сто „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ в размер на 3 354,0 хил. лв. С предложените промени в Законопроекта бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. остава с балансирано бюджетно салдо. В последвалата дискусия бяха застъпени следните становища и искания: Народните представители Александър Иванов и Кирил Ананиев заявиха, че тяхната парламентарна група ще изрази официалното си становище по Законопроекта в пленарна зала, тъй като срокът от 72 часа за запознаване на народните представители със Законопроекта не е спазен. първо и второ четене на Законопроекта народните представители от неговата парламентарна група ще направят своите предложения, така че хората да не останат ощетени и да получат необходимите средства от тази актуализация на бюджета. Народният представител Любомир Каримански отбеляза, че при приемането на бюджета на НЗОК за 2022 г. е било посочено, че е заложено перо с цел реформа за подсилване на информационната система на НЗОК и Министерството на здравеопазването, както и да се премахнат клиничните пътеки. Според него до този момент не е започнала реформа, нито пък е започнала дискусия за премахването на тези пътеки. Освен това в Коалиционното споразумение е записано, че до месец юни 2022 г. следва да се извърши анализ за начина, по който може да бъде внедрено здравното дигитално досие. В отговор на така изложените констатации професор Салчев увери народните представители, че на 1 юли 2022 г. трябва да изчезнат хартиените направления и да бъдат само електронни, а от 1 август трябва да изчезне и хартиената история на заболяването, заболяването, така че в края на годината всичко трябва да е дигитализирано. По отношение на клиничните пътеки и преминаването към друга форма на финансиране той пое ангажимент да се проведе в най-скоро време разговор относно това дали да се премине към модел на диагностично свързани групи, или да се предложи смесен модел. Представителят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова се обърна към народните представители

които да извършват дейностите по администриране на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, станат 200. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се въздържа да подкрепи предложените със Законопроекта промени, тъй като според него структурата на разходите се влошава. Той отбеляза, че икономическите агенти в здравеопазването в България печелят от това, когато повече от хората са болни, и колкото са по-болни хората, толкова повече печелят. В България приблизително два пъти два пъти е по-малък делът на здравната превенция в разходите на НЗОК и два пъти по-голям е делът за болнична помощ и за лекарства от средноевропейските. Представителят на Българската стопанска камара Щерьо Ножаров подкрепи Законопроекта, но със забележката, че предложените промени не водят до реформа в системата на здравеопазването. След обсъждането се проведе гласуване,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

На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Невена Цанкова, председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса доцент Васил Пандов, управителят на НЗОК професор доктор Петко Салчев,

доцент Васил Пандов, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в предложените изменения на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. лекарски съюз се изразява принципна подкрепа за предлагания законопроект, като се подчертава, че предвиденото увеличение на средствата за болнична медицинска помощ няма да бъдат достатъчно за адекватно увеличение на трудовите възнаграждения на лекарите, работещи в болничната помощ. Представителят на Българския зъболекарски съюз доктор Валентин Павлов информира народните представители, че със Законопроекта не се предвижда увеличение на средства за дентална помощ. Беше обърнато внимание, че между първо и второ гласуване на Законопроекта тези проблеми следва да бъдат решени, за да може лекарите по дентална медицина да предоставят навременна и качествена грижа на българските граждани. Българската асоциация на зъботехниците настоява да се обсъди възможността медицинското изделие „тотална зъбна протеза“ да бъде финансирано от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Беше отбелязвано, че за пореден път в бюджета на НЗОК здравноосигурителните плащания за дентална помощ гарантират заплащането на клиничния етап от дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат, но не и на лабораторния етап. От Асоциацията подчертаха, че в случай, че Законопроектът бъде приет без промяна в тази част, пациентите ще трябва да заплащат изцяло изработката на зъбните си протези. Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България счита, че че част от допълнителните приходи следва да бъдат разпределени и за първична извънболнична медицинска помощ, и за специализирана извънболнична медицинска помощ. Предлага се заплащането на ваксинопрофилактиката по национални програми да бъде изравнено с това на ваксинопрофилактиката, покривана от Националната здравноосигурителна каса. В писменото становище на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и Българската генерична асоциация се изразява принципна подкрепа за предлагания законопроект, като същевременно се посочва, че следва да се предвидят допълнителни средства за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти. здравноосигурителна каса за заплащане на лекарства за 2022 г. е по нисък от нетните разходи на НЗОК през предходната година и не отчита обективните тенденции за нарастване на брутните здравноосигурителни плащания на НЗОК за медикаменти. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в Законопроекта финансови параметри и отправиха въпроси във връзка с конкретния размер на допълнителните средствата по отделните здравноосигурителни плащания, с осигуряването на средства за медицинското изделие „тотална зъбна протеза“ и относно увеличението на щатните бройки и на заплатите на служителите на Националната здравноосигурителна каса. Част от народните представители посочиха, че увеличаването на финансовия ресурс само по себе си няма да доведе до съществена промяна във функционирането на здравноосигурителната ни система, че със Законопроекта не се изпълняват обявените от правителството политики и механизми за адекватно разпределение и разходване на средствата от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и че липсва финансирането за увеличение на трудовите възнаграждения на лекарите и медицинските сестри в болничната медицинска помощ. Друга част от членовете на Комисията посочиха, че в условията на различни по своето естество кризи не би могло да се предложи бюджет на реформите. В актуализацията и на трите бюджета се съдържа пакет от антикризисни мерки, които да помогнат на българските гражданите и на бизнеса в този труден за всички период. Отбеляза се, че проблемите в здравеопазването са много и са натрупвани в годините назад и не е реалистично да се очаква за по-малко от шест месеца всички тези проблеми да намерят своето решение. Въпреки това, правителството полага усилия, в рамките на финансовите възможности на държавата, да започне решаването на част от тях. Беше подчертано, че между първо и второ гласуване на Законопроекта следва да се обсъдят основните проблеми и да се потърсят възможностите за тяхното разрешаване в полза на всички български граждани и на участниците в системата на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 11, „против“ „въздържал се“ 3, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 47-202-01-32, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г.“

защото с нея няма да бъде решен нито един от сериозните проблеми в здравеопазването. Не подкрепяме предлаганата актуализация не защото не искаме по-добро заплащане за лекарите, медицинските сестри и медицинския персонал, а точно защото с предлаганата актуализация този проблем няма да бъде решен. Не подкрепяме тази актуализация не защото не искаме по добро медицинско обслужване за пациенти, а точно защото с предлаганата актуализация и този проблем няма да бъде решен. ДПС няма да подкрепи предлаганата актуализация на НЗОК, защото отново не се залагат, дебело подчертавам, никакви реформи. Когато приемахме бюджета на НЗОК за настоящата година с безпрецедентната уговорка от страна на управляващите, че той ще бъде актуализиран след шест месеца, мотивите Ви, уважаеми колеги, бяха за този период, че ще бъдат подготвени конкретни реформи в здравеопазването, а сега се предлага просто разпределение на 65,5 млн. лв., които отпадат като разходи заради отпадане на основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал поради отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка заради COVID-19. Имахме уверението на управляващите, че се подготвя въвеждане на диагностично свързани групи вместо настоящите клинични пътеки, и това ще бъде остойностено в актуализацията, или най-малкото пилотни диагностично свързани групи. Няма такова нещо! Управляващите дадоха заявка, че с актуализацията ще се предложи механизъм за увеличение на заплащането за лекарите, медицинските сестри и медицинския персонал в болниците.

Това според нас няма да бъде достатъчно и ще трябва да се обмислят варианти, за да бъдат осигурени достатъчно средства за кадровата криза.“ отново няма никакви механизми за увеличение на заплащането в болниците. На всички ни е ясно, че подобно увеличение на възнагражденията зависи от финансовото състояние на болниците и подобно решение е в правомощията единствено на ръководството на болниците, и с предлаганата актуализация нищо не се предлага и нищо няма да се промени. В тази връзка ще припомня, че в частта на заплатите Националният рамков договор се обжалва от Националното сдружение на частните болници в България. Отново не се реформира напълно погрешната структура на бюджета, за която ние нееднократно от ДПС сме посочвали и която е точно обратната на тази, която се прилага във всички останали страни на Европейския съюз, а именно у нас най-много средства се дават за болничната помощ и за лекарствата, а не за извънболничната с цел профилактика и ранно откриване и лечение на заболяванията. С актуализацията напълно се запазват дисбалансите и неправилната структура на бюджета на НЗОК. Отново най-много средства в актуализацията се предвиждат за болничната помощ – близо 50 млн. лв., като трябва да се отбележи, че в сумата влизат и разноските на Касата за покриване на суми по спечелени дела срещу нея от здравни заведения. Става въпрос за неизплатена надлимитна дейност в периода от 2016 г. до 2019 г. Тогава НЗОК отказа да плати лечението на приетите над определения от нея лимит за прием на всяка болница, лечебните заведения заведоха дела и в резултат НЗОК им плаща не само самата сума, но и лихвите по нея за периода, както и покрива съдебните разноски, а в резултат сумите, които дължи, нарастват с 30 – 40% над това, което не е платила преди години. Отново не се предвиждат средства за долекуване, каквато препоръка получава България от години от Европейската комисия във всеки Годишен доклад в частта за оценка на състоянието на здравеопазването у нас – както ние от ДПС посочвахме, винаги сме посочвали и сега също посочваме, че това е един недостатък. Отново не са предвидени средства за заплащане от НЗОК на зъбни протези за възрастните хора и напълно обеззъбени пациенти. Редно и коректно е да посочим, че при обсъждането на бюджета за настоящата година, ние, не само от ДПС, но и от други парламентарни групи посочиха този проблем, но така и не се намери решение да може да се подпомогнат тези хора, които са в най-социално уязвимата част.

доколкото си спомням, предложението беше да се отпуснат 5 или 6 милиона, така и не се намериха тези средства за тези социално уязвими групи от хора, така че този проблем да бъде решен. Накрая ще отбележа, че през изминалите шест месеца от началото на управлението на настоящото правителство не само че не се подобри управлението на здравната система, дисбалансът, който има, нито пациентите са доволни, по-доволни, нито медицинският персонал – доволен и по-доволен. За съжаление, това продължава да бъде по този начин. Не само че не се предложиха никакви реформи, а дори разговор за такива нямаше в самата управляваща коалиция, какво оставало и за обществен Видно е, предвид настоящата политическа ситуация на липса на мнозинство, че настоящото управление е напълно изчерпано и няма никакво морално право и никакви аргументи да предлага каквито и да било управленски решения. Това е така, защото се пропусна много време. Аз ще повторя от високата трибуна на Народното събрание, че ние от парламентарната група на ДПС нееднократно сме призовавали за надпартиен политически консенсус и най-накрая да стартира реформата на здравеопазването, защото има остра нужда от нея, с оглед на това да се подобри функционирането на системата на здравеопазването, да има по-добро лечение, да има по-добри стандарти и условия за живот на хората, които се раздават в системата на здравеопазването, това особено ясно се видя по време на ковид пандемията. Трябва да имаме политическа воля и може би в следващото Народно събрание – 48-ото, по-овреме трябва да стартират тези, които ще бъдат тук, темата за реформата в здравеопазването, макар че те ще получат рамката, която в момента обсъждаме – финансовата рамка, а тя не предполага абсолютно никакви реформи, тоест запазва се статуквото едно към едно, за съжаление. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Започваме разискването върху една изключително важна тема, която не би трябвало да политизираме и която не би трябвало да експлоатираме. Обръщам се към всички, които в момента ни слушат, и бих искал да припомня на Вас и на цялото общество, че все още епидемията, която ни сполетя от ковид, не е напълно отминала. Аз ще направя кратка ретроспекция за това, че във всичките тези месеци на себеотвержена битка с ковид епидемията, битка за живота на гражданите, голяма част от нашите колеги загубиха своя живот, също така медицински сестри и фармацевти, санитари – всички, които бяха на фронта, на първата линия да се борят с тази епидемия. Нямаше човек, който да не се преклони и да не изкаже своята благодарност на тези хора, които денонощно, месеци наред, година, не се прибираха вкъщи, за да могат да отдадат своите познания, труд и умения за спасяването на човешкия живот. Тогава всички ние по един или друг начин изразявахме своята благодарност с преклонение, с наведена глава, с викове, аплаузи от балконите и всичко останало. Да, но идва и моментът, в който държавата и Националната здравноосигурителна каса, която осигурява финансирането на здравеопазването, трябва реално да оцени труда на всички, които са в сферата на здравеопазването. Сега настъпи мигът, в който ние, народните представители, трябва да одобрим актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Ние и в лицето на Министерския съвет трябва да покажем по какъв начин ще стимулираме, по какъв начин ще задържим всички онези, които отдават живота си, здравето, уменията си, за да се грижат за здравето на българските граждани. В този ред на мисли обещанията, които бяха дадени на 3 април от Лена Бориславова, за това, че правителството ще се погрижи да бъдат увеличени възнагражденията на лекари, медицински сестри, санитари, фармацевти – всички онези, които се бореха за нашия живот, сякаш с актуализацията на бюджета ние не намираме никакво покритие. Ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ внесохме Законопроект, с който искахме по достойнство да увеличим заплатите на лекари, медицински сестри и санитари – да, но това не се случи. Ние поискахме заплата от 3000 лв., но това бе отхвърлено.

Бюджетът към днешна дата – това, което се представя, се появява… всъщност имаме ръст от 111 млн. 111 млн. 800 хиляди, ръст, който ще дойде от приходната част от трансфер. Този трансфер се прави въз основа на висока висока инфлация, така че тези пари съвсем не са много и съвсем по никакъв начин не отразяват онези необходимости, които трябва да бъдат дадени за повишаване на съответно различните клинични пътеки. Аз искам да запитам присъстващите тук: считате ли, че всички ръководители на лечебни заведения с това увеличение на клиничните пътеки ще могат да изпълнят ангажимента да увеличат заплатите и възнагражденията на служителите в болниците? Отсега мога да Ви кажа категорично – не. Какви са моите аргументи? Те са, първо, увеличени са средствата, като започнем разходи за леглоден, увеличават се разходите за възнаграждения, увеличават се разходите за електроенергия и тук веднага ще кажа – разходите за лекарства и особено за онкоболните са се увеличили почти три пъти. Нещо повече, аз искам в момента да бия камбана и да кажа, че в края на годината за онкологично болните и по-точно за химиотерапия няма да достигнат пари в размер на 42 млн. лв. Откъде ще бъдат взети тези пари – задавам този въпрос? Вие, уважаеми управляващи, с тези обещания за увеличаване на възнагражденията на лекарите поставяте в една изключително тежка ситуация всички ръководители, директори на болници. Какво можем да очакваме от тези колеги? Изключая болниците, които са по чл. 5. Всички знаете кои са болниците по чл. 5, които се интересуват от темата здравеопазване. Уважаеми господа, болниците до фалит, до реален фалит, тъй като знаем, че всяка една от болниците има текущи разходи, покриват и така, но в дадената ситуация аз просто не виждам начин, по който тези директори ще могат да излязат от ситуацията и да спазят в същото време приетото обещание за увеличение на възнагражденията. нещо много важно, което искам да споделя с Вас: това са новите функции, които влизат в НЗОК, а именно за това, че според промените, които правим, ще трябва да бъдат назначени 100 нови експерти, които всъщност да отпускат помощни средства за хората с увреждания. Дали тези примерно 100 щатни бройки ще бъдат достатъчни, аз мисля, че от Националната здравна каса изразиха своите притеснения за невъзможността тези 100 души да мога да осъществят тази отговорна дейност. Мога да говоря още много по темата, но аз отново ще се обърна към Вас – дали поетите ангажименти от Вашата политическа партия и Вашата коалиция ще отговорят на всичко онова, което Вие обещавахте, и всичко, което обществото очаква да бъде отправено като едно реално възнаграждение за труда, който полагат всички в лечебните заведения. Аз и моята парламентарна група няма да подкрепим актуализацията на бюджета за Националната здравноосигурителна каса. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Пред нас е актуализацията на бюджета на Здравната каса – общо около 66 млн. лв. са предвидени в тази актуализация. Като прегледах законодателното предложение и докладите от двете комисии, аз очаквах да видя най-малкото повече пари за лечение – ясно и конкретно да пише, че тези 66 милиона поне ще бъдат дадени за лечение. Дори се надявах, така еретично, да са и по т. 1.1.4.4., където има 37 милиона за лечение на деца, на скъпоструващо лечение и операции на деца, по която точка още февруари месец от името на нашата парламентарна група предложих едно увеличение с 14 милиона, не го приехте. Сега очаквах част от тези пари да отидат там, защото все още са валидни плащанията с DMS-и, все още държавата не е направила нищо, за да покрие това лечение и когато видим съответно Доклада на Здравната каса евентуално за 2021 г. – дано този парламент изкара, така че въобще да го видим този доклад някога, се притеснявам, че отново в него ще прочетем, че около 60 процедури, както в Доклада за 2020 г. 60 процедури за кандидатстване за скъпоструващо лечение на деца са прекратени някъде по средата. Познайте защо?! В тази актуализация в тези 66 млн. лв., за съжаление, не видях това нещо. Видях следното, уважаеми дами и господа народни представители, на първо място – 4 милиона, отредени за назначаването на 100 човека допълнителна администрация на Здравната каса, за да обработват

който явно толкова ефективно работи, че аз дори не забелязвам как работи, даже не го забелязвам в залата. Ако виждате, нямаме в момента министър на здравеопазването. Та се очакваше от тези трима или трима или четирима министри да направят така, че да се оптимизира процесът с тези заявления на хора с увреждания, защото живеем в XXI век, а вместо това Вие увеличавате администрацията със 100 души и говорите, че сте различни от предходните. Идеална реформа е като гледам. Увеличаваме административния апарат, разбира се, и преимуществено ще бъдат назначени хора в Централното управление на Здравната каса, защото и за управляващата коалиция в момента София е България. Така че там ще отидат, ще потънат едни 4 млн. лв. за заплати на администрацията, вместо за лечение. Видях 2 млн. 300 хил. лв., за които е записано в мотивите, че ще служат за подобряване на достъпа на хора с увреждания в сградата на Централното управление на Здравната каса и на районните здравноосигурителни каси. Добре, имаме 4 милиона за заплати, тук виждам обаче, че имаме 2 млн. и 300 хил. лв. за кражби, защото с тези ремонтни дейности ще се усвоят едни хубави 2 млн. и 300 хил. лв. И в момента даже съжалявам, че нямам подобна фирма, която да завърши тези ремонти. Ако гласуваме и на второ четене този законопроект, бих се събудил милионер. На следващо място и най-големият проблем, който аз виждам в актуализацията на този бюджет, е с тези близо 46 млн. лв., предвидени в мотивите лаконично за болнична за болнична помощ. Колеги, ще помоля някой, който повече разбира от разходване на пари за болнична помощ от страна на управляващата коалиция, която е предложила тази актуализация, да ми обясни къде ще отидат тези 45 45 млн. лв. за болнична помощ. Очевидно е, че има желание да се балансира заплащането на болничната помощ спрямо доболничното лечение, но така написано общо и неконкретизирано къде ще отидат тези 45 млн. лв. За мен възникна съмнението, че с тези пари ще бъде направено следното, и дано не съм лош пророк. На първо място, ще се надпишат много скъпи клинични пътеки – не че не се е случвало досега, ще се закупи изключително скъпо медицинско оборудване на завишени цени и ще бъдат закупени, отново на завишени цени, медикаменти. Ето така ще бъдат изхарчени тези 45 млн. лв., така се опасявам. Защото не е важно идеята просто да платим едни допълнителни 45 млн. лв., за да се получи балансиране между доболничното лечение и болничната помощ, необходимо е, когато ще разходваме такъв огромен обществен ресурс, да запишем къде точно ще отидат тези пари и как ще бъдат изхарчени. Защото, уважаема управляваща коалиция, ако помните, единствената реформа, която направихте в бюджета за 2022 г., беше да увеличите със 700 млн. лв. бюджета на Здравната каса в сравнение с миналата година нещо, което направиха ГЕРБ със сравнение с бюджета за 2020 г., и те със 700 млн. лв., грубо, увеличиха бюджета. И къде е реформата, къде е разликата? Как харчим парите на данъкоплатеца? В същото време резервът, който сте предвидили след актуализацията, ще се увеличи до около 180 млн. лв. Накрая на годината, когато имаме такъв огромен резерв, а когато има хора, които не могат да получат адекватно лечение, какво ще кажем? Добре ли е разходвана държавната субсидия за доболнично лечение и съответно за болнично такова? Разбира се, че няма да бъде. Трупаме едни резерви, в същото време даваме един по-широк финансов ресурс на болници, за които лично премиерът Кирил Петков каза в разговор: „Не ме притеснява, че взимат малко медицинският персонал, притеснява ме, че взимат огромни заплати директорите на болниците.“ Ние, ако продължаваме да наливаме едни огромни суми, без да опишем защо ги харчим и къде ще отидат тези 45 млн. лв., как да противодействаме на това нещо? И не на последно място, не съм съгласен с предвидените 10 млн. лв. за закупуването и за ваксинирането срещу COVID-19. Крайно време е такива огромни суми да бъдат насочени за едни по-важни нужди, а именно за лечение на хора, които имат нужда от това нещо. Вместо да даваме пари за увеличаване на щата със 100 бройки и вместо да даваме пари за за ваксиниране – не за закупуване на ваксини, а за дейността по ваксиниране срещу COVID-19, аз считам, че тези общо 14 млн. лв. биха могли да бъдат използвани за лечение на тежкоболни деца. Именно 14 млн. лв. Ви предложих в началото на годината да бъде увеличен този бюджет по това перо. Затова нашата парламентарна група няма да подкрепи актуализацията на бюджета на Здравната каса, като се надявам между първо и второ четене не само ние, но и от останалите парламентарни групи да бъде направено поне едно предложение за по-целесъобразно разходване на общия ресурс, предвиден в актуализацията от 66 млн. лв. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. За реплика – професор Михайлов. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги от Здравната каса и от Министерството на здравеопазването! Уважаеми колега, аз разбирам Вашето – започнало с един шарж, Вашето убеждение да се събудите милионер. Това е хубаво, че го споделяте със залата, но по-добре е да се събуди някой експерт, а да не хвърля бутафорни неистини в един такъв наистина толкова сериозен дебат. И ще започна ред по ред във Вашите аргументи, за да разберете, че изказването Ви е дълбоко непрофесионално, неаргументирано. Когато излизате да говорите по проблеми на бюджета на Националната здравноосигурителна каса каса – нямате експерт във Вашата група в областта на здравеопазването, потърсете такива, обърнете се към НЗОК, те ще Ви обяснят някои неща. Първият въпрос, по отношение на харчовете за 100 човека персонал. Искам да Ви кажа, че този трансфер от Министерството на социалните грижи към НЗОК беше решен от правителството на ГЕРБ. Нали така, господин Ананиев, в последния работен ден на правителството на ГЕРБ – 10 април 2020 г., както казва българският народ – ГЕРБ го теслими на служебното правителство, респективно на евентуални нови управляващи. Като Министерството на социалните грижи, ако ме чувате в момента, защото към Вас се обръщам да си изясните въпроса, а Вие си говорите с Вашия лидер, има 28 подразделения, а Министерството на социалните грижи има 128, тоест създава се едно сериозно напрежение при трансфера на този вид услуги към една изключително ранима... Тук е абсолютно прав и Надзорният съвет, и ръководството на Касата, когато са предложили този персонал. Даже, ако има възможност професор Салчев да се изкаже – той един път сподели тук преди няколко дни, за мое учудване, че не 100, ами колко – 214 сте предложили, професор Салчев? И това има основание, тъй като това е една изключително трудна дейност с хора, които са наказани от съдбата и заслужават и внимание, и грижа от българското общество. Толкова за тези 100 човека и тези 4 милиона.

Когато говорим за тези 2 млн. и 300 хиляди, не е въобще коректно да се говори за това, че едва ли не те ще бъдат откраднати. Тук става дума за улесняване на достъпа към звената, които ще отговарят за контакта с тези пациенти. И по най-важния въпрос,

и нямаме никакви забележки през последните няколко години, когато това вече премина към Касата, към процедурите, които... Аз лично съм разговарял със Салчев за отделни пациенти, търсейки справка за тях, и виждам, че Касата прави огромни усилия да придвижва и придвижва навреме. А това, че някои от тях не получават тази възможност, е свързано с това, че съществуват реални възможности за лечение на територията на Република България. Това и миналия път се опитах да Ви го обясня, но явно

поради желанието те да бъдат увеличени и с това да се даде възможност за увеличаване на възнагражденията, и те са нищо в сравнение с – ако погледнете целия бюджет за болнична помощ,

Те не са стратегически и имат за цел да задоволят най-насъщните потребности на бюджета, който ние осъществяваме 2022 г. Благодаря, господин Председател.

Професор Михайлов, ще започна отзад напред. Когато някой не ми обяснява черно на бяло къде ще отидат едни 45 млн. лв. и ми прави свободни интерпретации, че трябвало да се направят едни антикризисни мерки с назначаването на 100 човека, аз не мога да не му предложа да назначим 10 хиляди и 100, за да бъдат още повече ефективни тези антикризисни мерки, щом назначаването на допълнителни 100 човека администрация е антикризисна мярка. Понеже тук спекулирате с хората със заболявания и с труднодостъпна среда, да Ви кажа, че тези 4 млн. лв. няма да отидат за тяхното лечение, за закупуване на техни материали, а те ще отидат за администрирането на това нещо. И аз неслучайно попитах, като имате трима-четирима министри, които се занимават с това нещо, няма ли да улесните този процес? Живеем в XXI век, има интернет, така че тези заявления да се подават по интернет и да получават одобрение по интернет, а не да ги обработват още 100 човека – не знам, в 28 области или в Централното управление на Здравната каса. Пак Ви казвам, преимуществено ще бъдат назначени хора в Централното управление на Здравната каса. Понеже споменахте, че тук има професионалисти и да се допитаме до тях. Аз не съм чул да се изказват професионалисти, включително и на приемането на бюджета на Здравната каса. Всъщност тук от изпълнителната власт само министрите се изказват. Ние не знам защо въобще гласуваме допуск на хора, когато те не се изказват по съответните проблеми. Тогава как ние, народните представители, тъй като ние не можем да разбираме от всичко, да направим една добра преценка къде ще отидат парите ни? Но разбира се, ще се потретя, че когато не е ясно описано къде ще отидат едни 45 млн. лв. и за какво ще бъдат изхарчени, нормално е ние да си помислим, че тези пари ще бъдат усвоени незаконосъобразно и че има такава възможност. Затова между първо и второ четене ние наистина ще направим, професор Михайлов, предложения къде точно да отидат тези 45 млн. лв., така че когато отново обсъждаме на второ гласуване вече проектобюджета, да можем в конкретика, както казвате Вие, да сме компетентни и да сме запознати с материята, и вече конкретно да обсъдим къде ще отидат тези 45 млн. лв. И дано няма дадени някъде някакви обещания къде да бъдат дадени тези пари, защото тогава ще стане леко неудобно,

Вървя по предварителния списък, първо, след това, ако има и други желаещи за изказване, да се заявят. Уважаеми господин Председател, колеги! Може би ще продължа там, където свърши предходният колега от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото той попита: къде са министрите, заради които ние трябва днес да обсъждаме тази актуализация на бюджет? Защото тази актуализация на бюджет според мен не дава яснота какво се случи с тези големи структурни промени, които трябваше да извърши управляващото мнозинство при гледане на бюджета февруари месец. Аз не виждам в тази актуализация на бюджет една мярка, която да е структурна реформа. Ще харчим пари за новоназначения, ще харчим пари за какво ли не. Къде отидоха по чл. 5 от Закона за бюджета на здравноосигурителната каса 46 милиона? Болните от ковид продължават да са болни от ковид, в интензивните отделения продължават да се обдишват и да се гледат болни. Няма ги тези средства. Може би трябва да получим отговор тези 46 милиона в кое перо ще отидат сега тази актуализация – дали в здравеопазване, дали в общия бюджет. И ако трябва да направя един лек анализ в мотивите, защото дотук колегите изложиха наистина голяма част от своите тези. В разходната част 100 човека, как ги определихме 4 милиона? Какво се случва и с издръжката на администрацията, с това обещано електронно досие. Потъват още едни пари, няма действие, няма електронни направления мъже получават направление за гинеколози. Ако това всичко е реформа, аз няма да подкрепя този закон за актуализацията. Затова моля всички трезвомислещи да не се поддаваме на тази актуализация, да не правим реформа, която е замазване на положението. Не подкрепяйте тази актуализация. Може би трябва друг закон, други правила, за да получим наистина тази структурна реформа. Благодаря Ви.

жалко е, че когато говорихме в Здравната комисия, тези въпроси някак си не намериха своя отговор. Интересно е, че човек като Вас не знае, че Националната здравноосигурителна каса не е държавна институция, тя е публична такава и тя се управлява от надзорен съвет, председателят на който е в залата,

Министерският съвет внася, но двамата човека, които отговарят за този бюджет, са тук в зала и аз апелирам или към доктор Събев, или към председателстващия да покани колегите да обяснят това, за което питахте. По отношение на електронното управление и по отношение на досието. Мога да Ви покажа моето досие, което функционира на телефона ми, ако искате пред всички останали ще Ви го покажа. Така че то вече функционира и няма да потъват пари там, то вече е активно, просто остава да бъде направено широко достъпно до всички останали. А за това, за което говорихте за направленията за гинеколог – те бяха направления, които бяха в резултат на нефункционирането на един частен подизпълнител, а не на Националната здравноинформационна система или на Националната здравноосигурителна каса. Така че нека бъдем коректни към това, което се е случило, а не просто да хвърляме

Уважаеми господин Председател, колеги! Колега Симидчиев, този закон, който гледаме, е внесен от Министерския съвет. Редно е вносителите да застанат пред нас и да дадат яснота – този бюджет ще бъде антикризисен, този бюджет ще бъде за структурна реформа или този бюджет ще стои администратор от Здравна каса и ще слуша нашия дебат. Това ми бяха зададените въпроси и потърсени министрите, които са отговорни за този бюджет. А относно електронното управление. Да, това е добре, че Вие имате в телефона си Вашето досие, но нормалният гражданин, по селата, които отиват и чакат часове наред пред кабинетите – първо да се появи при личен лекар, след това да отиде при специалист – не функционира тази система в момента, колега. Благодаря, господин Събев. Само да кажа, че министърът на здравеопазването днес е на Съвет на министрите в Люксембург. Да се надяваме, че ще се включи в дебатите за второ четене. четене. Господин Лачовски, ще трябва да изчакате, защото има заявка за декларация от парламентарна група. Заповядайте, господин Гюров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Нова коалиция иска да отстрани председателя на Народното събрание – господин Никола Минчев. Уж невъзможната коалиция ГЕРБ, ДПС, „Има такъв народ“ не се интересува от българските граждани, не се интересува от индексация на пенсиите, от подкрепа за младите семейства, от увеличение на заплатите в секторите, където стартират реформи, не се интересува от това да подкрепи бизнеса в кризата. Няма да реформира КПКОНПИ, няма да приеме належащите законодателни промени, които са условие за отпускане на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, няма да свърши нищо. За нея е важно да няма борба с корупцията, да запази своя главен прокурор, за да продължи да източва държавните пари. Лидерите на „Има такъв народ“ свалиха маските, след като не получиха милиардите, които бяха предвидени за продължаващото източване на АПИ. Само няколко факта от току-що приключилата пресконференция в Министерството на финансите: 5 метра и 60 сантиметра тръба за 1 млн. лв.; 1 км първокласен път от републиканската пътна мрежа се строи в един район за 100 хил. лв., а в друг за близо 2 млн. лв. Без право на общински ремонт АПИ възлага такъв в Пазарджик, цената – 3 млн. лв. на километър. Може би така Борисов се отблагодарява на своите послушни кметове? Капитан Андреево – най-натоварената външна граница в Европейския съюз. В последните 10 години на Капитан Андреево мафията е притежавала границата. Минимум 200 млн. лв. пропуснати ползи за бюджета. Милиони тонове непроверена продукция, некачествена и вредна храна, внесена на българския пазар. И тук дори не говорим за тъмната страна на този бизнес със съмнения за огромни злоупотреби за милиарди. Тук службите трябва да разнищят случващото се, но имената, които се споменават, говорят за нещо много по-страшно. След като изобличихме източването на АПИ и схемата на Капитан Андреево мафията реши да счупи всичко. Понякога грешката е вярна. Спомняте си думите на депутат от ГЕРБ: „Не пипайте организираната престъпност, ще настъпи хаос.“ Ако сега ни попитате бихме ли го направили отново? Отговорът ще е категорично да. Особено силни са думите на министър Радостин Василев: „Мафията проби в „Има такъв народ“.“ Защо, колеги? За пари, за постове, за председател на Народното събрание, за шеф на БНБ. Уважаеми колеги, от „Има такъв народ“ не предавайте своите избиратели. Вие заявихте, че ще се борите с мафията. Сега погледите са насочени към Вас. Мафията отново е в политиката, ние сме на война с мафията и ще я продължим – тук, на улицата, на избори, където е необходимо. Благодаря.

Благодаря, господин Гюров. Колеги, по процедура или декларация, господин Балабанов? Заповядайте.

най висшата трибуна в тази сграда, трябва да има процедури по начина на водене. Аз предупредих по отношение на Вашия колега господин Минчев по отношение на изслушването на Теодора Генчовска, той не се вслуша в нашите процедури и затова респективно утре ще имаме интересна точка от дневния ред рано сутринта, логична точка от дневния ред. А иначе процедурата ми по начина на водене към Вас е, моля Ви наистина, спрете да давате възможност на хора да правят внушения от тази трибуна, тъй като вижте колко интересно днес се получава в публичното пространство в най-представителната сграда в България – българския парламент. Истината лъсна, предателите станаха ясни кои са и чрез кризисен

второ – прави внушение от трибуната. Парите, господин Вигенин, защото има факти и трябва да ги споделим тези факти, тези пари, които цял ден коментират колегите, бяха по предложение на Кирил Петков да се случат и Народното събрание ги гласува. Това са фактите!

Господин Биков има думата за декларация. Вие започнахте Вашето управление като неопитни хора. За съжаление, шест месеца по-късно продължавате да сте в това положение на неопитни хора. Аз, като човек с малко повече опит от Вас, не с много, с малко, ще Ви кажа, че едно управление пада винаги само, то никога не може да бъде съборено от опозицията, от мафията и от когото и да било, то винаги пада само. И когато нашите управления са падали, ние сме знаели това и винаги сме търсили смисъла на това защо сме паднали, къде сме сбъркали, защо не направихме нещо по-различно. Казвам, че не сте натрупали опит за тези шест месеца, защото на прага на края на това правителство и на това управление Вие не сте разбрали защо то си отива. То си отива заради Вас. Обикновено в едно управление най-голямата отговорност за него се носи от първата политическа сила – тя е носещата конструкция, тя е конструкцията, която задава посоката, която оперативно извършва по-голяма част от дейностите. Ние сме в парламента и Вие вече 7 месеца не сте вкарали почти нито един закон. Това е най-слабата законодателна дейност на български парламент от 1990 г. насам. И това не е заради опозицията, това е, защото министрите в това правителство се занимаваха с всичко друго, само не и с решаването на реалните проблеми на българите. Това е проблемът. Измислихте си всякакви фикции и фиксации, за да може да се оправдаете не пред нас и не пред хората, а пред самите себе си, че не вършите нищо.

Докарахте страната до безпътица. Имахте една основна задача декември месец, най-важната – да разрешите политическата криза. И до днес се оправдавате за тази разнородна коалиция с политическата криза, която Вие е трябвало да решите. Ами, аз ще Ви кажа, 7 месеца по-късно нищо не сте решили! В момента сме в политическа безпътица… (Реплики страната е разделена и сме на прага на предсрочни парламентарни избори. Отговорността за това не е на опозицията, тя е на управляващите и пак повтарям: на първата политическа сила. И няма никакво оправдание за това. Всичко зависеше от Вас. Имате министър-председател, министри, ВИП супер вицепремиер и всички възможности да възстановите политическия диалог в държавата, да набележите смислени цели пред българското общество и заедно да отговорим и откликнем на предизвикателствата пред страната. Какво направихте Вие за 7 месеца? Разрушихте още повече възможностите за водене на политически диалог? Изпокарахте се с президента, който подкрепяхте допреди 8 месеца. Не с нас, оставете ни нас! С тези, които Ви направиха, се изпокарахте! И това е причината вдругиден или по-вдругиден да загубите вота на недоверие. Обединихте хора, които преди това изобщо нямаха идея да се обединяват някога. Обединихте ги срещу себе си, защото нямате цел и не знаете нито откъде идвате, нито накъде отивате. Затова седите на едно място! (Ръкопляскания Това няма да реши проблемите – Вашето отиване, само че това ще бъде знак, че през последната една година България е загубила политическо време, ценно политическо време и това политическо време има цена. То ще бъде плащано от всички български граждани. И тук работата на отговорните политически сили е да прекратят този експеримент, защото този startup, колеги, фалира, той е неуспешен и сега Вашите началници могат да си хванат куфарите и да отидат и да мамят някой друг. Защото тук вече никой не им вярва. Никой не им вярва, дори онези, които в началото се бяха съгласили да управляват с Вас. Вие загубихте доверието не просто на обществото! Вие вътрешно си нямате доверие. Никога в последните 30 години, когато е имало и революция през 1990 г., защото това, в момента, не е никаква революция – Вие си въобразявахте по едно време, че има революция. Революцията е нещо съвсем друго. (Реплика от

банките от ГЕРБ-СДС.) Напротив, в момента в парламента, в коридорите, по кьошетата, по апартаментите, по лабораториите се разиграва политическа корупция. Това се случва в момента – купуват се депутати на килограм и се продават съвести. Това се случва в момента. Никаква корупция не може да бориш, докато корумпираш хора,

Вече сте в няколко парламента и не искам да Ви отделям време сега да ви образовам точно Вас. Вие сте най-опитният човек в тази група и между другото носите пряка отговорност, защото можеше Вашите колеги малко да ги въведете в това какво трябва да правят. Вие никога през последните 7 месеца не разбрахте и няма да разберете, че едни управляващи имат нужда от спокойствие. Те трябва да успокояват ситуацията. Седем месеца Вие нагнетявате още повече напрежение. Сега разбирате някои от Вас, не всички, очевидно не всички, но някои, малцина, разбират, че това правителство и това мнозинство е приключило. И пак ви повтарям, за да го чуете още един път: приключва заради Вас. Нито протест, нито мафия, нито опозиция може да свали правителството. Може да го направи самото то, може да го направят различните части от него. Конструирахте лоша конструкция, без ясно споразумение. Помня като вчера мола, в който се обещаваха какви ли не чудеса – 1% за култура, и Асен Василев казваше: „Да, да, да, разбира се!“ Такъв 1% – давам го като пример, не че това е най-важното! Но цялото това беше една лъжа, един балон, който се спука. Това е политическа пирамида. Имайте предвид, че Вие сте участници в тази политическа пирамида – да го знаят всички, които след няколко дни ще подкрепят това правителство.

Оттук нататък, ако имате и Ви е останал някакъв разум, Вие трябва изработите изходна стратегия такава стратегия, която да нанесе минимални щети на страната, защото начинът, по който се държите в момента, не показва такова поведение. Фактът, че още не сте разбрали, че си отивате, Ви кара да нанасяте още повече щети върху доверието и върху авторитета на българския парламентаризъм. Българската политическа система е силно разклатена от Вас

Благодаря Ви, господин Председател. Политически декларации! Политически декларации – нямате грижи, винаги можем да направим, няма проблем. Политическата декларация на „Има такъв народ“ ще съдържа 90% думи на Слави Трифонов, след малко ще си позволя да добавя и аз. Така. Политическа декларация: Честит Видовден! Днес, честит Видовден! Днес имаше заседание и още има заседание на Народното събрание по темата Северна Македония, на него лъсна голата истина. Истината е, че министър-председателят на България е участвал активно в разговори с чужди дипломати с една-единствена цел: национално предателство. Предателство спрямо България и всички българи. Обещавал е да вдигнем ветото над Република Северна Македония за започване на преговори за влизане в Европейския съюз до края на Председателството на Франция през месец юни. При това без Северна Македония да е изпълнила българските условия. Нещо повече, чрез своя паралелен външен министър Весела Чернева е била изготвена рамкова позиция в проект, която да редактира българската национална позиция. В тази позорна редакция Кирил Петков и Весела Чернева се предвидили отстъпки по отношение на правата на българите в Северна Македония, както и отстъпки в българската позиция за тъй наречения македонски език.

съвсем нормално е и цялата Ви парламентарна група да е от такива предатели – от ГЕРБ, Настимир не го знам от кое е, от какво ли не (смях от ДПС) и е нормално в момента да имате петима нови предатели. Така че „Продължаваме Промяната“ – скъпи ПП-та, Вие означавате „Прибираме Предатели“. Господин Йорданов, няма да правя официална бележка, но не бива по този начин да се говори за колеги народни представители.

по каква процедура? Заповядайте по начина на водене, но да бъде по начина на водене все пак.

правят инсинуации относно други, именно относно министър-председателя на държавата, относно колеги народни представители и ги обвиняват от тази висока трибуна на българския парламентаризъм в предателство (викове

когато българското общество трябва да бъде единно и когато е необходима цялостна подкрепа за усилията на правителството – било то във външната политика, било във вътрешнополитически план. Така че нека българският народ знае кои са предателите. Аз съм сигурен, че дълбоко в своето сърце, защото ние от ПП обичаме българския народ (викове от ГЕРБ-СДС: „Еее!“), затова сме тук. Нека това бъде ясно за всички.

и министърът на здравеопазването направиха всичко възможно, за да подсигурят средства и те да бъдат дадени на българските медици. Тези средства се даваха в продължение на две години. След това в поредица от избори се появихте Вие, колеги от „Продължаваме Промяната“, с лозунгите, че ще направите абсолютно всичко за българските медици, ще направите така, че те да живеят нормално, да останат в България и да взимат възнагражденията, които заслужават.

но пропуснахме инфлацията, която е близо до тези проценти, и реално ние с това повишаване, което направихме, ние покрихме инфлацията, но не покрихме загубите, които болничните заведения натрупаха от месец декември до месец април. Уважаеми колеги, да Ви кажа, че по Наредба за средствата, които са 600 лв., 360 лв. и 120 лв., които се изплащат към момента към лечебните заведения, за април месец още не са изплатени. Ако това може да се нарече актуализация, повярвайте ми, аз не смятам, че това е актуализация. Това няма нищо общо с актуализацията. Тук не виждам абсолютно никаква перспектива за развитие и инвестиция в здравеопазването. Затова, колеги, ние от Политическа партия ГЕРБ ще гласуваме против

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, Председател на Надзора на НЗОК, Председател на НЗОК, уважаеми дами и господа народни представители! Предвидени са, както разбрахме от Доклада на Бюджетната комисия, 111 милиона за здравноосигурителни приходи от трансфери на здравното осигуряване, като нетното увеличение на приходите от трансфери е в размер на 65 милиона. Тук се изказаха доста мнения. Някои са, че това са недостатъчни пари, други, че няма да бъдат изхарчени прозрачно, много от нас не разбират, но някои от нас могат да хванат кога се говори политически и какви са целите, така че предполагам, че Вашите послания ще бъдат правилно разбрани. Беше коментирано за разходите за администрация в Здравноосигурителната каса и мисля, че господин Петров направи това изказване. Да, към Вас се обръщам и направихте една отметка към това как дигитално могат да се обработват документи. Аз не искам да си представям как дигитално обясняваме на един човек как да си сложи протезата и той трябва да се ориентира по видеофилм или някое друго електронно приспособление, с което да разбере нещо, което един човек в един офис в една спокойна обстановка може да му обясни и да го насочи дори и при нужда към преглед от лекар. Това е една лична поправка към Вас. За тези нови щатни бройки предстои да разберем колко са ефективни, доколко ще стигнат и дали няма да трябва да бъдат увеличени при следващия бюджет, който ще започне да се обсъжда само след няколко месеца. За първи път във времена на кризи – външни и вътрешнополитически, от „Продължаваме Промяната“ излязохме и заявихме, посочихме много дълго трупаните проблеми, някои от които са повече от 10 години – тази цифра, с която се опитвахме по време на тези шест месеца да обясняваме как са се появили някои проблеми. Но истината е, че всяка една система и особено сложните, като здравните системи, за 7, 8, 9 години достигат до ниво, в което на принципа на уседналостта процесите в тях замират и те имат нужда от реформа. Работещите в здравната система знаят, че реформа в последните 22 години в България не е правена и много добре знаят защо – заради интереси. Тези интереси са ни направили длъжници към най-чувствителната част на българското общество и това са българските пациенти. Реформа в българската здравна система е абсолютно необходима, независимо кой ще я направи. Въпросът е тази реформа да бъде адекватна на времето, на нуждите, на технологиите и на новите възможности, които, за съжаление на много хора, които обичат статуквото, за съжаление на тези хора, ние сме от 15 години в Европейския съюз и много лесно можем да съпоставяме резултатите на нашата здравна система и нашите пациенти с някои системи, които нямат нашите недостатъци. Това в ерата на социалните мрежи и дигиталните технологии няма как да продължи повече и ние да обясняваме, че е нормално да имаме два пъти повече хоспитализации над средното за Европа, как можем да се справим с два пъти по-малък брутен вътрешен продукт, отделен за здравеопазване от средното за Европа, и много други неща, които в тези шест месеца бяха обяснявани пред съсловия, пред пациенти и пред телевизии. Българското здравеопазване никога няма да бъде същото и затова ние от „Продължаваме Промяната“, както и нашите коалиционни партньори имаме принос за това и съм убеден, че този принос в следващите няколко месеца само ще бъде подчертаван. Тези дълго Тези дълго трупани проблеми в годините, за които говоря, доведоха до едно тотално, професионално лекарско и сестринско обезлюдяване, особено изразено в по-малките населени места, където проблемът освен достъп до помощ е и ограничен достъп до качествена и модерна помощ. Наблюдаваме тенденции, които не могат да бъдат обяснени с кризи, каквато беше ковидната криза, която само показа проблемите, за които дълго сме си мълчали. Адмирациите към нашите здравни работници, които ни помогнаха да останем живи по време на ковид кризата, и жертвите, които дадохме и които те дадоха, можеха да бъдат много повече. Всички цифри и неблагоприятни тенденции за българската здравна система не спряха политиците в тази зала да говорят, да четат от социални мрежи, от сайтове еднодневки и да споделят фалшиви новини точно от тази трибуна. Както съм говорил с някои от тях в лични разговори, историята ще ни даде оценка на всички нас, но понякога дори и историците си мислят, че това тях няма да ги застигне. От нас започнаха някои качествени политики на промяна, като това визира реалното въвеждане на дигитализацията в българското здравеопазване. Да, мъж получи направление за гинеколог, но Вие откъде знаете, че в хартиената ера това никога не се е случвало? (Шум и реплики.) Няма как да знаете, защото хартията остава в едно чекмедже и никой не разбира за нея, докато дигитализацията дори и в този ѝ начален етап ще покаже всички грешки на системата, доктор Събев, и по добре да знаем грешките и кой е отишъл грешно на гинеколог, отколкото да не знаем какво се случва в една цяла система. Част от тези промени не започнаха с нас, а имаше такава правилна отметка по време на гледането в Комисията и ние признаваме усилията на всички колеги, които са работили преди нас. За съжаление, оставаме с едно здравословно съмнение, че тези усилия са били влагани много в началото на реформата, но някак си все нещо не е стигало тази реформа да бъде завършена. Оставаме със съмнението, че много често това не е бил недостигът на ресурси или на подкрепа, а е имало и други интереси. Ние смятаме, че единствено качествените промени могат да обърнат тези негативни тенденции в нашето здравеопазване. Смятаме, че е дошло времето за качествени промени. Последните 10, а може би и повече години ни убедиха, че механичното наливане на цифри, макар знайно или незнайно къде са отивали тези цифри, не са довели до това, което е постигнато в други страни. Тези качествени промени включват ново отношение към работещите в здравния сектор. Тук отново се обръщам към господин Петров, който не е запознат как функционира едно лечебно заведение. Той не е запознат, че всеки един лев, който се налее в едно лечебно заведение, може да изтече в много различни посоки и само една от тях е заплатата на персонала. Досегашната здравна система в нейния нереформиран вид е довела до натрупване на 700 милиона необезпечени дългове на лечебните заведения дори и в най-доброто си качество, би бил изкушен, първо, да разплати тези дългове и да остави заплащането на своя персонал за някъде напред във времето. За първи път от „Продължаваме Промяната“ предложихме може би не най-добрия вариант, но вариант как парите през месец февруари основно да отидат при нашите здравни работници точно защото заради ковид кризата заслужаваха това нещо. В момента все още работим през наредба за заплащане на заплати, през колективни трудови договори, през медиация много голяма част от парите, заделени за здраве през 2022 г., да отидат точно при здравните работници. И ако трябва да вляза в детайл, до месец август директорите на болници не са задължени да изплащат тези заплати. Това задължение ще падне върху тях след тяхно решение и ще им тежи три месеца, докато започнат обсъжданията за Националния рамков договор за 2023 г. Но много политици решиха да използват тези три месеца и да обяснят как за три месеца можем да фалираме заведения, които не са фалирали за 13 години, трупайки дългове, както казах – 700 млн. лв. Колкото и пари да налеем, аз няма да кажа, че са достатъчно и винаги ще смятам, че българският здравен работник – лекар, медицинска сестра, санитари и всички останали, които помагат нашите пациенти да бъдат по-здрави и по-бързо да се върнат у дома, винаги ще получават недостатъчно, независимо колко са тези цифри. Смятаме, че без качествени промени, без затваряне на кранчета и без спиране на корупция няма да постигнем това, което, надявам се, всички в тази зала желаят. Трябва да спрем кражбите и корупцията – това е нашето мото, нашето верую и нашата политика! Нулева толерантност към корупция, защото иначе независимо от обема на цифрите в актуализацията или пък в бюджета, както споменах, те винаги ще са недостатъчни. Благодаря Ви за вниманието.

има нужда от качествени промени и качествената промяна ще настъпи съвсем скоро. Всички политици, които лъжат, ще бъдат изпратени в дълъг отпуск имам предвид политиците на „Продължаваме Промяната“. По отношение на кранчетата, най-голямото кранче в съвременната история се нарича „Продължаваме Промяната“ и Асен Василев най-голямото кранче, което доведе до 10 милиарда дълг в рамките на една година. Доцент Тонев, започнахте Вашия разговор, че в тази зала се говори политически. Това доказва думите на господин Биков, че Вие наистина не разбирате къде се намирате, за какво сте дошли и къде отивате. В тази сграда от тази трибуна се говори само политически, а експертните разговори свършват на ниво Комисия по здравеопазване. По отношение на това, което казвахте, че предстои да разберем дали 100-те бройки в бюджета стигат. Ами не Ви ли стигна времето за анализите досега? Предлагате конкретно число, предлагате 100 бройки и казвате, че тепърва ще разбираме дали те са достатъчни. Ами какво правихте досега? Също така казвате, че здравната система е сложна система. Здравната система не е сложна система, господин Тонев! Здравната система е консервативна система, консервативните публични системи изискват разбиране, за да ги управляваш и експертен потенциал, за да ги променяш – нещо, което не притежавате от „Продължаваме Промяната“. По отношение, че предлагате адекватна реформа – не, Вие не предлагате адекватна реформа, а Вие предлагате неадекватен бюджет за промяна на Закона за бюджета на Давате европейски примери – дръжте се тогава по европейски. В Европа политиците не лъжат.

лв. на санитар, го правят. Вие не го правите! В изказването си ще го докажа. Когато говорите, че ще предложите качествена и модерна помощ в малките населени места, как го предлагате точно?! Защо

Електронното здравно досие започна да се прави по времето на нашето правителство, електронната рецепта е пусната по време на нашето правителство, електронното направление е пуснато по време на нашето правителство. Да, да се биете в гърдите, разбирам Ви, но откакто имаме министър на електронното управление, почнахме да пращаме българските мъже на акушер-гинеколог. Аз Ви го казах и в Комисията по здравеопазване, сигурно за Вас това е нормално, за нас е ненормално. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Ангелов. И на Вас дадох повече от четири минути. Мисля, че вече сме квит. Следващата реплика е на господин Балтов, третата е на господин Петров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми доцент Тонев, съгласете се, но някак си не мога да приема Вашата теория, че болничните заведения били пропаднали заради техните директори, които били готови да изтекат парите към друго направление, а не да мислят за работещите в тях. Явно се вижда, че нямате никакъв административен опит, защото, ако бяхте истински запознат как стават нещата… Първото нещо, което се прави в едно лечебно заведение, е да бъдат осигурени заплащанията и заплатите, първо, и най-първо, осигуровките, след което заплатите на всички работещи в тези лечебни заведения, така че оттук нататък просто си мислете какво говорите. Не е добре да се вкарват такива инсинуации, особено че директорите взимали не знам си какви високи заплати, докато виждате ли работещите не си получавали заплатите. Няма такова нещо. Оттам идват и понякога дефицити, защото първо трябва да обезпечим заплатите на работещите, а след това да се плащат другите задължения в болницата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Балтов. Петър Петров – трета реплика.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми доцент Тонев, ще се захвана за преждерепликиращите и темата за лъжата. Първото нещо, което казахте, е по мой адрес касателно това, че нямало как на видеоклип да обясним на хората с увреждания как да слагат протеза. Мисля, доцент Тонев, че ние с Вас сме чели различни законопроекти за актуализация на Здравната каса и се учудвам, ако Вие като председател на Здравната комисия, не сте чел същия. Бих желал да Ви цитирам спецификата и обема на новите дейности, които ще извършват тези нови 100 човека, а именно: „Сключване на индивидуални договори с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства; обработване на постъпилите заявления за отпускане на средства; разглеждане на заявленията от новосформирани експертни комисии; уведомяване на лицата относно подадените заявления – това в XXI век е абсурд да стане онлайн проследяване и контрол на процеса по предоставяне и ремонт на помощни средства; обработване на отчетни документи за предоставяне и ремонтирани помощни средства; заплащане на медицински изделия; помощни търговци, предоставящи помощни средства“. Никъде тук няма една дума, че ще се извършат рехабилитационни дейности, включващи обучение на хора с увреждания как да ползват помощни средства. Ако пишеше, че парите ще се използват за това, аз пръв щях да гласувам за, но за съжаление, за едни административни дейности, които се очакваше да бъдат извършвани, как да кажа, кажа, много по-ефективно, като отварям скобата. Ако се допитате до Социалното министерство, ще разберете, че досега същите дейности са извършени от Агенцията за социално подпомагане без допълнителни финансови средства, а Вие искате да назначите 100 души за тази цел, тогава би трябвало да разберем, че тези четири милиона някак си няма да отидат там, където е редно – за лечение на българските граждани. И второто, което казахте, и с това приключвам, че съм незапознат с управлението на болнични заведения. Уважаеми доцент Тонев,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

Отново само ще кажа, че за тези шест месеца намерих много добри идеи, някои от които и започнати, и достигайки до място, където един интерес, появявайки се, е направил идеята висяща във въздуха. Не съм разследващ, за да кажа какви са били причините, но има много такива идеи. Разбира се, много от тях са започнали преди Вие да станете политик от ГЕРБ, признавам Ви това, но и не само. Професор Балтов, да, първо трябва да осигурим осигуровките, да, някои лечебни заведения отделят близо 80% за труд и работна заплата, но има и лечебни заведения, в които дори и ковидните пари се делят на две, за за да могат с половината от сумата да се покрият дългове на болници. И в никакъв случай не искам да кажа, че директорите на болници са от другата страна, какъвто сте били Вие в „Пирогов“, а точно обратното. Ние имаме едни и същи проблеми с директорите на болници, но всички директори на болници застанаха в защита на сегашната система за разпределяне на средствата – с ниска основна заплата и високо ДМС, а това вече в Европа е по съвсем различен начин. В Германия няма ДМС. Защо? Германската система е по-лоша? Отново ще кажа, няма човек – лекар, от тази трибуна, който да каже, че средствата са достатъчни, но без реформа те няма да бъдат достатъчни и след 10 години. Господин Петров, отново казахте пред Петров, отново казахте пред професор Салчев, че тези щатни длъжности са безсмислени. Той стои точно до Вас и предполагам, че сега ще Ви подхвърли, че той е искал двойно повече. здравноосигурителна каса, един от подготвените лекари в българското здравеопазване, който може би по-добре и от мен, и от Вас знае с какъв проблем, и с какви административни дейности ще се сблъскат. Крайният ефект, който имах предвид, за съжаление, е пациенти, които ще имат нужда от медицински изделия, каквито и да са те, да ги получат по най-добрия възможен и бърз начин, а това без добра администрация,

Уважаеми господин Председател, колеги! Доцент Тонев, вземам процедура лично обяснение не защото съм засегнат лично, а защото искам да Ви попитам: Вие като председател на Комисията по здравеопазване и мандатоносител на това правителство… ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН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

Преди малко доцент Чакъров много обстоятелно обясни защо няма да подкрепим бюджета на НЗОК и затова ще бъда много кратък, за да не отнемам време от парламента. Както заявих и в Комисията по здравеопазване, ние от ДПС няма да подкрепим този бюджет поради няколко причини. Първата е, че този бюджет не предлага абсолютно нищо ново. Втората причина е, че този бюджет няма антикризисни мерки. И третата, най-важна причина за мен, е, че заплатите на медицинските работници няма да бъдат вдигнати, както се твърдеше, а именно – за санитар 920 лв., за сестри 1500 лв. и за лекари 2000 лв., и като цяло за всички медицински работници, защото в един екип няма само сестри, санитари и лекари, има и много други медицински работници. С увеличаването на пътеките с 20 – 25% даже и наполовина няма да могат да се вдигнат заплатите. От няколко седмици се правят проверки в общинските болници и сами ще видите, явно не знаете, че тези болници са в изключително трудна ситуация. Тези болници какво трябва да направят първо – да вдигнат заплатите на медицинските работници, да си платят сметките, да си платят медицинските изделия или да си платят високите сметки за ток, които в момента, да, не са толкова високи, но след няколко месеца ще навлезем пак в отоплителния сезон и сметките ще се увеличат драстично? На тези хора вече им писна да слушат лъжи, тези хора искат достойно заплащане. Искат достойно заплащане за това, че се грижат за здравето на българските граждани. Тези хора искат достойно заплащане, както е в западните страни. Както знаете, две години се борихме с ковид пандемията и всички медицински работници доказаха, че без тях сме заникъде. И в този контекст на мисли, както Вашият министър-председател обича да казва, все ни уверява в нещо, и аз Ви уверявам, че се подготвят протести от медицинските работници в цялата страна в България и не само в този бранш, но и в другите сфери. Затова се надявам да се вземат мерки по отношение на заплащането на всички медицински работници, защото след няколко години ще имаме дефицит на такива и това ще е голям проблем за здравната система. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Вейселов. Има ли реплики към господин Вейселов? Заповядайте, господин Свиленски.

буквално какво казвате: „Няма да се вдигнат заплатите, сметките ще се увеличат драстично, хората искат достойно заплащане, надявате се да се вземат мерки.“ Ама мерките ще се вземат, като се приеме Законът на първо четене, тоест като го подкрепите и като направите предложенията, за да се вдигнат заплатите, за да се вземат мерките, за да има достойно заплащане. Вие, като го отхвърлите, той, Законът, приключва и това, за което са Ви се обаждали, че ще стачкуват, то няма нищо да се случи, просто няма шанс да се случи. Ако го подкрепите, просто ще има шанс. Може да не се приеме на второ четене, но поне ще има възможност да се случи. Вие искате още днес да затворите темата и всички тези, които сте уж загрижени за тях, да си останат в същото положение, което е в момента. момента. Между другото, обръщам се към всички народни представители, ако наистина искате нещо да помогнете на здравната система, трябва да подкрепите, иначе другото няма логика, празни политически приказки са от тази трибуна. Благодаря, господин Свиленски. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Вейселов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, заставам зад моите думи. Да, ако има някакви антикризисни мерки, готови сме да ги подкрепим, но аз такива не виждам.

и петдесет хиляди лева – това всъщност е и ощетяването на сектор „Здравеопазване“ от актуализацията на бюджета. Спестените пари от затихването на ковид вълната и компенсациите на работещите с COVID-19, както и по чл. 5 – 600 360 независимо че бяха обещани да бъдат давани до края на месец юни 2022 г., сме свидетели, че това не се случи. Всички знаем какво се случи през първото тримесечие на 2022 г. – и – и променената методика за изработена дейност и неблагоприятни условия на работа, и какво причини това на болниците, които бяха разкрили най-много легла за лечение на ковид, доведоха до дефицити, които се отразиха на финансовото състояние на лечебните заведения.

за които има данни, че до този момент не са изплатени. Няма идеи какво ще се случи през есента. Не знам дали аудиторията е запозната, но виждаме, че има два подварианта на щама на омикрон, които не се не се хващат, а имунизацията с ковид ваксина, за съжаление, не е достатъчна. Не е осигурена и втора бустерна доза. Виждаме, че Здравното министерство няма такова намерение, а това е факт вече в цяла Европа.

Министерството на труда и социалната политика – досега извършвана от Агенция „Социално подпомагане“, те ще бъдат за отпускане, контрол и ремонт на помощните средства, медицински изделия, приспособления и съоръжения. Същевременно сме свидетели на протестни действия на служителите на Националната здравноосигурителна каса. Няколко районни здравноосигурителни каси казаха, че те до този момент нямат нямат никаква актуализация на заплатите и виждаме, че най вероятно не са и към тези 4 милиона, които ще бъдат дадени, и не става ясно дали ще има актуализация за тях. Точно когато се приемаше бюджетът на Националната здравноосигурителна каса – преди това имаше изслушване на професор Салчев, който обеща, че от 1 юли

а за това имахме обещания и тук едва ли не всичко трябваше да бъде готово. Виждаме, че дори и тогава не е било взето под внимание това, че ще има нужда от нови 100 щатни бройки и те не са били подсигурени, ВИГЕНИН: Благодаря, господин Балтов. Има ли реплики към изказването. Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Балтов, уважаеми колеги! От името на нашите избиратели искам да Ви благодаря: за заплатите, които вдигнахте през последните 12 години на медицинските работници; за десетте хиляди медицински работници, които отидоха да работят в чужбина; за това, че изпълнихте всички искания на медицинските сестри, които висяха по прозорците на Министерския съвет; и най-вече за прекрасната детска болница, която построихте. Много благодарим. Благодаря, госпожо Апостолова. Втора реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Балтов, ако желаете, разбира се. Добре. Изказване на госпожа Костадинова. Имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, чух доста популистки изказвания днес тук. Внимателно слушах конструктивната критика на опозицията. Та се питах: какво направихте като управляващи в последните 10 години в сферата на здравеопазването? С какво са се подобрили условията на труд на здравните работници? И се сетих. В понеделник бях в болницата в Ямбол. Та се чудих: в коя година съм – в 1970 г. или в 2021 г.?! Отстрани видях една болница, която се строи 46 години. Така ли 10 години не можа тази болница да се довърши.

Управлявахте 10 години. Не забелязахте ли, че съотношението на лекарите намалява с течение на времето? В момента са 1:1 лекар – сестра. Трябваше да са 1:3. (Реплики.) Много Ви е смешно, господин Ангелов.

Но когато имахте възможност, защо не го направихте? Ние за шест месеца вдигнахме минималната пенсия, вдигнахме прага на заплатите, направихме детските градини безплатни. Сега правим първи стъпки към увеличение на заплатите в сферата на здравеопазването. Имам въпрос към доцент Тонев: по какъв начин обещаното увеличение на заплатите ще стигне до здравните работници, така и не можах да разбера? ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Костадинова. Предполагам, че ще има реплика от господин Тонев, който да отговори на този въпрос. Заповядайте. Ако има и други реплики, разбира се, дайте знак. Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители! Така и не успяхме да избягаме от формата на дискусия и с професор Балтов се получи диалог, и госпожа Костадинова ми зададе въпроси. Да, професор Балтов, беше удобно, когато в първото тримесечие давахме готови пари и тези пари отиваха целенасочено. Но нашата реформа и нашето предложение беше да спрем да ги наричаме ковидни пари – отговарям и на госпожа Костадинова по този начин, и хората всеки месец да питат: „А следващия месец ще има ли ковидни пари?“, и да знаят, че това в един момент ще свърши. С увеличението от 25% на клиничните пътеки, искам да припомня, че това решение беше взето през месец февруари, когато инфлацията беше 7%. Нашето предложение, което тогава с Ваша помощ или пък не, мина и с бюджета на Здравната каса бяха гласувани суми, които дадоха възможност да се увеличат цените на клиничните пътеки в болничната помощ с 25%. Говоря за месец февруари и така наречените подаръци или благопожелания, или ковидни пари, които, поднесени под тази форма, все някога щяха да свършат, влязоха в цените на клиничните пътеки. Само искам да Ви кажа, че практиката досега не беше да увеличаваме цени на клинични пътеки практиката досега беше да увеличаваме броя пациенти, които да минат през болница, като заедно с това вървяха дни минимален болничен престой, след което идваше удобната отпуска, която лекарите лесно изписват, тъй като не я вадят от джоба си, и накрая и накрая – едни пропуснати дни за българската икономика. Оказваше се, че продуктът здраве ние като общество го плащаме 3 пъти. Това беше и е все още една от реформите, които искаме да променим. Затова Европейският съюз през директива ни казва: имате два пъти повече

(ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Госпожо Костадинова, Вие споменахте болницата в Ямбол. Тази същата болница беше спомената и от господин Кирил Петков в първия ден в Народното събрание. И аз искам да Ви попитам: какво прави Вашето правителство за нея? Тя е започната да се строи преди 40 години и в момента нищо не се прави по нея. Абсолютно нищо! Можете да излезете и да обясните на цяла България. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Моята реплика е, че, госпожо Костадинова, повече ще Ви отива, може би, да отворите отдел „Медицинска полиция“. Това, което говорите през цялото време, е постоянно за някакви дефицити, които Вие контролирате и искате да ставате полицай на медицината. Съжалявам много, но говорим за здравеопазване. Ние сме направили всичко възможно да вдигнем заплатите, доколкото е възможно със средствата, с които разполагаме, но няма как с увеличения от 25% на клиничните пътеки да вдигнем заплатите 100%. Това няма как да се случи. И на Здравната комисия Ви казах, че ако в един басейн слагаме тръба с 10 литра, които влизат в басейна, а имаме две тръби, които го източват – по 8 литра всяка, е, няма как да стане! Същото се случи в момента и с Вашата реформа. Благодаря. Благодаря, господин Балтов. Заповядайте за дуплика, госпожо Костадинова. Колега от ВЪЗРАЖДАНЕ, в понеделник бяхме на среща с директора на болницата в Ямбол. Разпитахме какви са проблемите и имаме неговото уверение, че до края на другата година болницата ще бъде завършена.

Господин Балтов, за да има качествено здравеопазване, трябва да имаме персонал. Тоест здравен персонал – здравни специалисти, а те избягаха, защото имаха много добро заплащане в последните 10 години. Благодаря, госпожо Костадинова. Сега, не ми е работата, ама по-рано от края на следващата година ще стане болницата. Не знам какво Ви е казал директорът, но

Подведох колегите, като натиснах сигнала преди малко за гласуване.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 Имам чувството, че се наиграхте вече, тъй като това е последният бюджет, който предлагате в сектор „Здравеопазване“, слава богу, на българските пациенти и на българските граждани. Много скоро ще си починете. Сега да Ви кажа какъв бюджет предлагате: Вие предлагате един бюджет на политическото лицемерие, един бюджет на излъганите надежди, един бюджет на управленската немощ, един бюджет на фалшивите обещания, един бюджет на политическия цинизъм и един бюджет на лъжата, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Защо всичко това е така? Защото нетното увеличение на приходи и разходи в бюджета и трансфери е в размер на 65 млн. лв. За здравноосигурителни плащания отиват 55,9 млн. лв., от които за болнична медицинска помощ са 45,9 млн. лв. Уважаеми господа управляващи, Вие обещахте 100% увеличение на основните заплати, а увеличихте месечните лимити в лечебните заведения с приблизително 20%. Как се случи всичко това? На 3 април 2022 г. началникът на кабинета на министър председателя – Лена Бориславов, от името на Министерския съвет обещава, че до седмици ще станат факт горните основни заплати, а именно 2000 лв. на лекар, 1500 – на медицинска сестра, 910 – на санитар в системата на болничното здравеопазване. На 12 април 2022 г. беше подписан колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, в който е записано, че същият ден този договор влиза в сила и определя посочените по-горе прагове на минимални основни заплати за лекарите, сестрите и санитарите в системата на българското здравеопазване. На 29 април беше подписан Националният рамков договор между представителите на Надзорния съвет на НЗОК и В него пише, че основните заплати ще бъдат повишени едва от 1 август, и то при редица спорни условия. Дотук подписаният Национален рамков договор казва, че госпожа Лена Бориславов е излъгала в началото на месец април. Искам да Ви кажа, че паралелно с увеличението на месечните лимити на лечебните заведения с 20%, пет пъти – 500% се увеличи електрическата енергия, пет пъти се увеличиха сметките за газ, липсата на навременна помощ за компенсации и справедливи компенсации на разходите на лечебните заведения води до тяхната задлъжнялост.

заради некомпетентните решения, които предлагате. По отношение на всичко това Вие на практика правите едно програмирано задлъжняване на лечебните заведения и обричането им на фалит. Всичко това води до риск за живота и здравето на българските граждани и застрашаване на националната сигурност на страната. Няма заплати, няма пари, има само национално предателство. Национално предателство от българския министър председател. Промяната остана глуха на писмата на всички болнични асоциации, а именно Асоциацията на университетските болници в България.

„В представения ни за обсъждане Проект на национален рамков договор открихме текстове, които противоречат на действащото българско законодателство и не могат и не следва да фигурират в разглеждания документ. Предвидените в Проекта клаузи относно разходите на лечебните заведения за персонал, техният дял от приходите от НЗОК, съотношение между минималното и максималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти, началните основни месечни заплати за категориите персонал излизат извън предметния обхват на НРД, посочен изчерпателно в чл. 55 от Закона за здравното осигуряване.“ Уважаеми колеги, защо казвам, че предлагате един бюджет на политическото лицемерие на управленската немощ и фалшивите обещания? Пред мен стои Коалиционното споразумение, което е разписано от „Продължаваме Промяната“ с всички партии. Тук Вие казвате, че ще предложите първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране.“ Такава стъпка аз не виждам, такава стъпка няма да имате и време да предложите. Остават Ви по-малко от седем Също така казвате, че 95% за платени лекарствени продукти от НЗОК и солидарно участие в заплащането от страна на родителите за деца до 14 години за остри заболявания. Това е втората втората лъжа в подписаното от Вас коалиционно споразумение, която няма да се случи в бюджета по здравеопазване. Другата лъжа – НЗОК за започне да заплаща потребителската такса на специалистите в амбулаторната практика, дотук добре, факт. Също така и таксата „престой към болниците“ за хоспитализираните деца. Такова нещо няма. Отново имате отношение към болничното здравеопазване. Имам чувството, че мразите лечебните заведения, и то държавните болници. Следващата лъжа – стимулиране на профилактичните програми за деца. За детско здравеопазване няма абсолютно нищо в предложения бюджет на Закона за Националната здравноосигурителна каса. Предлагате също и финансиране на дейностите на лечебните заведения на базата на техните реални приоритети, определени от Здравната карта и на база качество. Министерството на здравеопазването от няколко месеца повтаря, че трябва да променя Здравната карта, но до момента една стъпчица не са мръднали напред. Отново лъжа във Вашата управленска програма. Създаване на ефективно работеща доболнична помощ. Нищо не се случва в доболничната помощ по отношение на Закона за Националната здравноосигурителна каса освен наливане на пари, никаква ефективност или подобряване на организацията. Анализ на доплащанията от пациентите и тяхното оптимизиране, когато лечението се осъществява по линия на НЗОК. Уважаеми господа управляващи, в България доплащанията в болничната система са над 50% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса или годишният бюджет в системата на здравеопазване. Абсолютно нищо не сте направили за българския пациент, за да ги намалите. Само пожелания. Следващото – разширяване на обема и обхвата на скрининговите програми, както и на ваксинационните такива за социално значими заболявания. Колеги, Вашият супер вицепремиер господин Василев отмени Националната програма за ваксинация за ротавирус за българските деца, за които ще правите велики неща, които обещавате. Нито едно от тези неща го няма вплетено във Вашата управленска програма. Следващото нещо, свързано с интегриране на медицински регистри по всички специалности, паралелно със здравното досие. Пожелание в бъдеще време „ще“! Стоматологично обслужване. Средствата, които са предвидени по НЗОК да са по-широк кръг от дейности,

Промяна на фокуса на здравната система с цел подобряване условията за диагностика и лечение в доболничната помощ и намаляване на болничното лечение. Регионализация на здравеопазването. Аз това не го разбирам, защото вероятно съм експерт с нисък експертен потенциал, но явно хората от Варна няма да могат да се лекуват в София. Отново тук имаме едно пожелание в бъдеще време. Уважаеми колеги, уважаеми управляващи, всичко във Вашата програма е в бъдеще време, всичко е „ще“! Едно е сигурно – ще си отидете, и то тези дни. Останете си със здраве! Има ли реплики към изказването на господин Ангелов? Заповядайте, господин Тонев – първа реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Ангелов, една реплика с няколко кратки въпроса. От Вашето политическо една реплика с няколко кратки въпроса. От Вашето политическо и експертно изказване ние от „Продължаваме Промяната“ и останалите колеги разбрахме, че месеца са равносилни на четири години, защото дължим според Вас отговор като за четири години и цяло изпълнено коалиционно споразумение. (Ръкопляскания Вие бяхте директор на болница и министър, и то министър по време на една много сериозна криза. Риторично ще задам въпрос: колко реформи успяхте да направите по време на криза, но за разлика от Вас, аз няма да се опитам да го изведа това като Ваш негатив, защото по време на криза е неправилно да се правят реформи. Последните шест месеца, ние сме в ежедневни кризи, някои от които надувани като балон от опозицията, разбира се, тя има цел и полза от това нещо и ние разбираме прекрасно. По отношение на някои програмирани неблагоприятни състояния за болниците, както казахте, професор Ангелов, и Вашето, няма да казвам, внушение, но Вашата идея, че недобре разписаните документи водят до програмирано увеличаване на дълговете на болниците. Тоест искате да кажете, че за първи път сме успели да програмираме този процес, а натрупването на 700 милиона дългове е станало случайно и непрограмирано?! И ако това е вярно, болничната помощ случайно ли е била управлявана през последните 10 години? Ние ще продължим дискусията и в личен план сигурно, ако можете да отговорите на тези въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Тонев. Втора реплика – господин Ананиев.

Говорите за финансиране на лечебни заведения, даже не знам защо излизате да се изказвате, имайки предвид какво е заключението на одитния доклад на болницата, която Вие сте управлявал. Точно преди ковида, защото може да приемем това, което каза доктор Тонев, че като е криза по-бързо и по-трудно се усвояват средства, но точно преди това над 10 млн. лв. загуби под Ваше управление е натрупала Александровска болница. В момента и след Вашето управление тази болница е в толкова тежко състояние, че може би е пред закриване – една от емблематичните болници в София. Освен, че сте се провалили като директор на болница, Вие и като министър не направихте някакво много голямо впечатление, но сега идвате тук, размахвате някакви критики, опитвате се да критикувате. Лошо няма, няма перфектни неща, със сигурност има някакви проблеми в този бюджет, не е перфектният, няма пари за всичко. Но не сте Вие човекът, който да излезе тук от тази трибуна и точно по тези теми да критикувате „Продължаваме Промяната“. Погледнете първо в собственото си досие и всичко останало преди да политиканствате. Поне нещо експертно да бяхте казали, много политическо говорене. Благодаря. Благодаря. Заповядайте за трета реплика и после ще имате възможност да отговорите, господин Ангелов. Уважаеми професор Ангелов, уважаеми гости! Бих желала – разбирам критиките на професор Ангелов, те са напълно професионални, разбира се, разбира се, и от името на нашите избиратели да благодарим и на него, и разбира се, на „Граждани за европейско развитие на България“ за това, че реформираха Системата 112 и има връзка между 112 и всяка една болница. Благодаря, че закупихте нови линейки за всички български градове. Благодаря Ви също, че завършихте електронното здравеопазване. Благодаря Ви, че закупихте и въздушни линейки, които ни вършат толкова добра работа. Благодаря Ви за Вашата ефективност. Прав сте и за това, че нашата програма е в бъдеще време. Това е естествено, защото Вашата програма е само в минало време. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Апостолова. Имате думата за дуплика, господин Ангелов. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми колеги, аз искрено се радвам с Вас. Има една поговорка, че змията хапе най-много накрая. Вашият край наближава и затова много хора вече са доста радостни. По отношение на господин Тонев. Господин Тонев, аз няма да Ви отговоря на нещата, които казахте, само ще дам един пример. Националният статистически институт излезе с един доклад за смъртността през първото тримесечие на 2022 г. Тя е по-висока, отколкото през първото тримесечие на 2021 г. Толкова за ефективното управление на Промяната.

Ананиев. Господин Ананиев, с всичко, което правите, Вие доказвате едно Вие наистина не разбирате това, с което се занимавате. А това пък, с което не се занимавате, изобщо не го разбирате. По отношение на колежката – нямам честта да я познавам,

В тази зала наистина стоят хора, които освен да си прочетат правилно листчетата, друго не могат да направят. Аз наистина приемам изказаните от Вас благодарности поради една проста причина – че две трети от тях са факт. Благодаря Ви, наистина 400 линейки бяха закупени по големия проект за модернизация на спешната помощ. Да, това го направихме ние. По отношение на въздушните линейки – ами, хайде, седнете и се разберете Промяната какво точно ще правите, защото различните хора говорите различни неща. Това Вие няма да го направите, защото просто си отивате. Единственото нещо, което искам да Ви пожелая – да бъдете здрави и малко повече да учите как да се държите в българския парламент, малко повече време да отделите да изучите българския парламентаризъм и практика, защото на много малка част от Вас ще Ви се наложи отново да го практикувате. Успех! За какво, господин Ангов, за изказване? Добре. Първо, професор Михайлов, след това господин Ангов.

на групата, господин Председател! Уважаеми господин Председател, госпожи и господа заместник-председатели, уважаеми колеги! „Българската социалистическа партия“ ще подкрепи на първо четене актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Започвайки своето изказване след един доста дълъг дебат, искам да благодаря на някои от хората, които поставиха градивно критични проблеми.

преди време имахме една много хубава дискусия тук, много колегиална дискусия в парламента. Той самият каза и всички се съгласихме тогава, че резултати от реформи в здравеопазването могат да се очакват най-рано след 5 – 6 години, но трябва да се започнат, тъй като има много обективни условия, които пречат за бързото разгръщане на ефектите от реформите в българското здравеопазване. И тук ще премина вече към един афоризъм, който характеризира цялостното отношение на колегите от ГЕРБ към проблема за актуализацията на бюджета, за работата на парламента изобщо, че хора, които представляват част от проблема, не могат да бъдат част от неговото решение. И сега ще се наложи да Ви напомня всичко това, което сте свършили за Вашето 12-годишно управление, за което обвинявате 6-месечното управление на Коалицията, и реплики.) Нека да не се надвикваме тук. Преди това бяха служебни правителства. Първото нещо, и то Ви се каза вече от колегите

катастрофирали сте проблема за спешната помощ като проект и сега се чуди Министерството на здравеопазването – от предложените и утвърдените 230 точки Вие сте завършили словом и цифром не повече от 20. Не се хвалете с линейките, защото това е нищожна част, че не купихте високопроходими линейки. По отношение на смъртността. Вашето правителство докара България

а по отношение на смъртността от ковид ние се озовахме на второ място след Перу. Нали си спомняте това – тези, които тук сега цитират Националния статистически институт?! Защо не цитирате Националния център по обществено здраве, който Ви заяви миналата година – това е държавна организация, не политическа, че в управлението на кризата сте взимали предимно политически, а не експертни решения. Да, тук е мястото да се говори политически, но политиката в здравеопазването трябва да почива на експертни решения. Следващият проблем, за който поставяте сериозния въпрос и в който Коалицията има видим напредък. Вие говорихте още от 2017 г. с апломб за електронно здравеопазване. Какво завършихте за четири години пълен мандат? Абсолютно нищо! Какво направихте с проекта за детска болница? Абсолютно нищо! Какво направихте с болницата в Ямбол? Абсолютно нищо! (Ръкопляскания в това обсъждане да четете морал на 130 човека и да обяснявате колко много сте направили и как ще си отиде? Кой къде ще отиде ще реши българският избирател и ще се види. Недейте да копаете гроб на други хора! Има много сериозен афоризъм в това отношение – че който копае гроб другиму, сам пада в него. в него. Понеже тук професор Ангелов сподели в дух на самокритика, че не се чувства способен да разбере термина регионализация, сега ще Ви го обясня. Той не е това, което Вие мислите, наистина че пациентите от Варна няма да могат да се лекуват във Варна, а че във всеки регион в България, което Вие не осигурихте, ще има възможност българският пациент в златния час да достигне до своя специализиран лекар. Това е регионализация, професор Ангелов! Ако не сте го разбрали, сега го разберете! И след като направихме един бегъл анализ на успешното в кавички управление – 12-годишно, на здравеопазването, сега да споделя мнението на нашата политическа сила. Ние ще подкрепим бюджета, но ние сериозно смятаме – и сме го заявили на нашите коалиционни партньори, че има проблеми в областта на осъществяването на Коалиционното споразумение в направление „Здравеопазване“.

Аз говоря нормално. Това, че системата не е балансирана, не е моя вината. Понеже непрекъснато правите жестове, разбрах Ви какво искате да кажете. …на здравната система. Този проблем трябва да започне, както казаха тук и други колеги от други парламентарни групи, но първа БСП постави този въпрос, трябва да се постави като национален въпрос за национален политически консенсус как ще се финансира и как ще се управлява здравната система. Спомняме си обаче – няма го тук уважавания от мен господин Ананиев, който направи две съвещания в НДК, завършили без всякакъв резултат, и тогава излязоха хората, които са пряко ангажирани икономически в управлението и финансирането на системата – здравните застрахователи, и заявиха, че изобщо не са сезирани за тези съвещания и тяхното мнение не е сезирано. Ние няма да допуснем тази грешка, но сме допуснали забавяне на поставянето на този проблем на национално ниво. Вторият въпрос – по отношение на повишаването на възнагражденията. Да, и Българския лекарски съюз беше сключен по начин, който не дава истинска възможност за ефективно повишаване на възнагражденията, но корените на това са в начина на финансиране и отчитане на системата – търговски дружества, клинични пътеки. Докато въртите тази ротативка, а Вие сте най-големите защитници на това, няма никакъв начин да се постигне балансиране на системата, за което Вие говорите, и отиване в посока на увеличаване на доболничната помощ, което е практика в целия европейски свят.

при кое управление се разрасна огромно число болнични заведения? При Вашето управление, господа! При Вашето управление! Това е истината! На следващо място – проблемът за кадрите. По този въпрос също имаме забавяне на решаването на проблема и конкретното предложение на централизиране на специализацията след завършване на висше университетско образование, както е в целия Европейски съюз. На следващо място – лекарствената политика, листът за реимбурсиране, проблемът за снабдяването в малките населени места, проблемът за реекспорта на лекарствата. Всичко това са проблеми, които не търпят отлагане. Ние ще направим всичко възможно актуализацията на бюджета да завърши успешно, но ще поставим на своите колеги от Коалицията тези проблеми съвсем ясно, съвсем отговорно и ще търсим тяхното решение, тъй като управлението на здравеопазването беше безобразно и неефективно в последните 12 години. Това трябва да се приключи и трябва в интерес на цялата нация всички ние тук, не отделни партии само, да направим всичко възможно да постигнем този национален консенсус и да вървим към неговата оптимизация. Благодаря Ви, господин Председател.

бих се подписал под голяма част от тях, само че големият въпрос и голямото питане е – трети бюджет в момента обсъждаме на Вашата коалиция, седем месеца управлявате: кое точно от всичко това стартирахте поне? Не да сте го направили, кое стартирахте? Под Вие имам предвид Коалицията Ви. Ясно е, че персонално Вие – не, но какво въобще започнахте като процес? Хубаво посочихте думите на господин Чакъров, че трябват пет-шест години, за да се видят резултати и оттук развихте какво трябва да се направи. Извинявайте, седем месеца, пак припомням, трети бюджет! В момента обсъждаме трети бюджет на Вашата коалиция! Нищо, абсолютно нищо, както и във всички други сектори на този бюджет, в здравеопазването едно голямо нищо като реформи! Отново ще наливаме пари някъде за нещо, отново ще има по цялата верига недоволни, обезверени и изчезващи специалисти. Пак питам: какво точно от всичко това, което казахте, е изключително правилно, повтарям, изключително правилно? Какво точно стартира Вашата коалиция, за да положи началото на реформи? Нищо! Ето, тук е председателят на Здравната комисия, да излезе той да каже: това започнахме да реформираме, това направихме и чакаме резултат – подкрепете ни, за да реализираме нещо.

А, Вие за лично обяснение. Добре, трета реплика – Искрен Митев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, в един момент очаквах да развеете червеното знаме и да изпеете „Ние сме на всеки километър“ само че искам да Ви кажа, че Вие обяснявахте, че COVID-19 е безобидна болест и че няма абсолютно нищо страшно да ходим без маски. Вие наистина не осъзнавате къде точно се намирате и какво се случва (реплика от народния Времето Ви изтече, господин Ангелов.

Колеги, моля да заемете местата си в залата, Колеги, моля да заемете местата си веднага и квесторите, ако може, да разделят двете групи. (Силен шум и реплики.) Мисля, че професор Михайлов е в състояние да се защити.

Моля, колеги, да не се налага да давам почивки, моля да си заемете местата! Работа на квесторите – да помогнат това да се случи, благодарим, за което. Има още една реплика, след което професор Михайлов ще има възможност да отговори. Изчакайте малко. Моля, колеги, след това да обяснявате на председателя какво е направил. Моля да си заемете местата и да се успокоите. Нищо страшно не се е случило. Така ще е – както каза и господин Цонев тази сутрин, изнервено ще е в следващите дни. Моля да проявим необходимото търпение. Господин Митев – за трета реплика. Заповядайте, господин Митев. Моля да направите път на господин Митев, колегите да седнат. Мисля, че се развълнувахме повече, отколкото трябва. Изчакайте още десетина секунди, господин Митев. Нищо Нищо в тази зала не се е решило с висок тон и каране пред микрофоните – става с гласуване. Заповядайте, господин Митев. Мисля, че вече можем да преминем към третата реплика, и се надявам, че надявам, че в репликата си ще отчетете високия градус на напрежението в залата. Виждам вече усмивки, колеги, моля Ви, наистина… Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михайлов, репликата ми е към Вас, но тя по някакъв начин иска да засегне и по-рано казаното от господин Ангелов. Както знаете, „Продължаваме Промяната“ е млада политическа сила и въпреки че ни дават малко време те ни даваха малко време и от началото. Типично за младите е това, професор Ангелов, че трудно падат, лесно стават, така че тепърва започва промяната. Благодаря. Това, предполагам, беше в подкрепа по-скоро, а не като реплика към господин Михайлов. Сега мисля, че дойде моментът да чуем и дупликата на професор Михайлов. Това, че стоите прави, означава ли, че сте подготвени за бързо придвижване към трибуната? Моля и вляво, и вдясно да заемете местата си в залата!

уважаеми колеги, уважаеми репликиращи! По отношение на колегата Ганев спомням си думите на един бивш главен прокурор, понеже тук професор Ангелов в характерен за него неколегиален стил въвлече друга тема в дискусията, който веднъж в едно интервю каза: „Когато говорим на теми, които са национално значими, си позволявам да бъда емоционален и това е напълно оправдано.“ А по отношение на актуализацията – искам да Ви поправя: това е първа актуализация на първия бюджет на Коалицията! Недейте да смесвате управленията на служебното правителство и на Коалицията. По отношение на професор Ангелов – аз мисля, че обществото Ви постави на необходимото място за цялостната Ви активност по отношение на ковид пандемията – и отношението, което хората демонстрираха към Вашите перманентни брифинги, и обясненията, които давахте тогава. Тази оценка дава обществото на Вас. Кой какво разбира от COVID-19 – най-малко Вие сте човекът, който може да даде като определение, защото не сте компетентен в тази област, а и в много други области, за съжаление. Но по отношение на последната Ви забележка,

– разбира се, че всеки, който говори, има право да каже всичко, което иска, но трябва да носи отговорност за думите си. Само ще Ви припомня неща, които са ноторно известни, както казват юристите. Аз съм заварил болницата с еди-колко си милиона дългове – това не е класифицирана информация – и за времето на моето управление съм ги намалил с еди-колко си милиона. Не съм ги увеличил, професор Ангелов, намалил съм ги. За съдебна зала са и аргументите, госпожо Атанасова, на Вашия колега, а не са за тук, защото имаше един Ваш председател на група – на Вашето място, който размахваше също обвинения срещу мен! Той отдавна е в историята, отдавна! Има институции, има място, където такива неща могат да се говорят, но не съм очаквал от Вас да си позволявате неща, които не са доказани.

Това говори много за такъв вид обвинения. Но тук не е мястото за това. Затова Ви призовавам, когато говорим за здравеопазване, не се опитвайте да окаляте колегите си, защото по този начин окалвате целия парламент! За съжаление, това започва да става постоянство във Вашето политическо поведение като парламентарист. Благодаря Ви, господин Председател.

съвсем спокоен и незлоблив тон само ще изброя някои неща, които започнахме и разработваме като реформи и като програма.

в края на годината ще имаме първа въздушна линейка и първи хеликоптер. Започнахме реформа, която вече, мога да с личните лекари, защото една от директивите на Европейския съюз, за която споменах – за твърде многото хоспитализации, минава през няколко трудни реформи и през някои по-елегантни реформи. Ние избрахме варианта, в който да не натоварваме нито един друг сектор, а да реформираме сектора. Въпреки че беше по различен начин политически оценено, успяхме да извадим една голяма сума, която вече е даденост за здравната ни система – така наречените ковидни болници или ковидни пари, и ги включихме като

Започнали сме разговори и сме представили първите програмни документи за създаване, за реформиране на така наречената неотложна помощ и много други проекти, които в момента се разработват. С въпроса обаче, какво свършихте за пет месеца, освен непознаване на консервативната според професор Ангелов здравна система на България, друго няма какво да кажа. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Прави го за четвърти или пети път. Другото нещо, искам много сериозно наказание към депутата Манев, който изблъска физически четирима или петима колеги

виждам Ви всички, един по един. Първо, пет секунди тишина, ако може, за да въведем малко ред. Аз трябва да отговоря на господин Ананиев, първо,

така че това е въпрос на лична преценка. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Ако въведем такова правило, ще направя забележка, но на този етап, мисля, че – поне можем да знаем, че ако има кадри от този ъгъл, те са от госпожа Кирова. По отношение на това, което стана – сдърпването пред мен, този път не ми се налага да гледам камери и записи, тъй като беше пред очите ми. Моята преценка на този етап е, че никой няма да бъде наказан за това, което стана защото смятам, че в случая ще си направим необходимите изводи и ще се опитаме в следващите дни да кажа, добрия тон и да не се опитваме физически да компенсираме това, което не можем да направим с думи от изказване от трибуната. Надявам се в процедурите, които предстоят, наистина се обръщам към Вас, колеги, първо, ако е възможно да си ги спестим, ако не е възможно, нека да са такива, че да не създадат допълнително напрежение. Уморихме се, вече

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. Много Ви моля, когато някой иска думата, за това, че се е засегнал лично поради необходимостта да бъде извършена дадена реформа, да му напомните, че той като председател на комисия е в законодателната власт и законодателната власт от неговата комисия трябва да е наясно каква реформа е извършил, а не да отговаря за изпълнителната власт, какво тя е направила. Вие не направихте забележка и затова аз Ви правя на Вас бележка. Благодаря Ви. Благодаря, господин Каримански. Както знаете, имам моите две минути, няма да ги използвам всичките, но вероятно в случая с господин Тонев, той се чувства като един екип с изпълнителната и законодателната власт и когато му се задава въпрос, че нищо не е направено, вероятно се е засегнал лично като част от този екип. Затова не съм му направил бележка. Има основание обаче в това, което казвате, ще го имаме предвид за в бъдеще. Има ли други процедури, реплики? думата.) Господин Манев, аз ще Ви дам тази възможност, но се надявам да я използвате по най-добрия начин. благодаря доброто водене, справедливото водене на това Народно събрание и да посъветвам Вашия колега – другия заместник и председателя, да вземат от Вас пример ясно, точно и конкретно да се ориентират в обстановката. Това искам да Ви кажа с правото, което имам като процедура – оттам нататък 10, 8, 6 – това няма никакво значение. Почти ми давате повод и аз да направя лично обяснение. Това, че нямаше наказани, не е повод да ме хвалите, защото не съм убеден, че съм 100% прав. Предлагам вече да приключим дебатите. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Изчаквам няколко секунди все пак, въпреки че подкрепленията дойдоха малко по-рано в залата и почти всички са тук.

Ще подложа на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

вече са тук. Гласуваме. Гласували 229 народни представители: за 130, против 70, въздържали се 29. Предложението е прието.

внасяне на предложения между първо и второ четене да бъде намален на пет дни, визирам двата бюджета, които приехме днес, а именно този на НЗОК и ДОО. Благодаря.

предложения със съответни корекции, които да отразяват днес направените изявления от страна на опозиционните партии, включително и нас. Считаме, че парите, които следва да бъдат дадени като актуализация на бюджета, не са малко и би следвало да имаме възможност, разбира се, беше споменато да се опитаме и до експерти, тъй като имало такава нужда, ние искаме да го направим, което, ако приемем това предложение за намаляване на срока, би ограничило нашата възможност. Мисля, че всички имаме желание по един или друг начин да бъдат дадени достатъчно пари в съответните сфери. Затова моето предложение е стандартният седемдневен срок да си остане. Благодаря Ви.

Гледам в центъра и по-скоро вдясно, за да обясня на всички – извинявам се на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, които наистина може да имат конструктивни предложения, но искам да обясня на цялата зала,

пенсиите от 1 юли, тоест от 7 до 20 юли. Това е абсолютно вярно, което казвам, и колегите от ГЕРБ могат да си говорят каквото искат, могат да искат да саботират цялата работа, но трябва да знаете, че който гласува против съкращаването на пет дни

съкращаван, чухме и мнението на министъра, че смята, че трябва да се съкрати със своите аргументи и по този начин залата е напълно информирана за какво гласува и какви са последиците от това. Предлагам да не откриваме дебат. МУСТАФА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

независимо докога ще бъдат министри – да са живи и здрави, още 300 години да са министри, но да излизат от тази трибуна и безочливо да лъжат! Няма как да лъжете, господин Гьоков, от тази трибуна! И аз сега разбирам, че Вашето място наистина е там, към мен! МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Иначе това, което говорите, бяха абсолютни лъжи. И затова, господин Председател, когато министри застават тук и започват превантивно да поставят условия

Както казах, вече сте заредени с цялата информация, която Ви е необходима, за да вземете следното решение: Първо подлагам на гласуване предложението срокът за предложения между първо и второ четене за Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. да бъде пет дни. Гласували

Колеги от ДПС, нека след прегласуването да има ръкопляскания, защото кой знае, може един човек да си промени мнението. Моля режим на прегласуване. От името на „Продължаваме Промяната“ е искането.

Очевидно в НОИ ще трябва да изчисляват по-бързо и без грешки. Още едно гласуване имаме, колеги, още малко търпение. Подлагам на гласуване предложението срокът между и първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. да бъде пет дни. Колеги, хубаво е

Колеги, хубаво е да сте си по местата, когато гласувате. когато гласувате. Господин Министър, по Вашия закон гласуването мина. Можете да заемете място там, където е мястото на министрите.

Мисля, че всички гласуваха. Моля, прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 232 народни представители: за 113, против 118, въздържал се 1.